В залі зареєстровано 394 народних депутата України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, перелік питань, що потребують обговорення та внесення в порядок денний, ви всі отримали. Переходимо до першого питання порядку денного. Питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича. Відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України… Шановні колеги, будь ласка, тиша в залі, шановні колеги. Відповідно до частини третьої статті 80 Конституції України, статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" Верховна Рада України надає згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата. Колеги, будь ласка, ну, вас тут дуже чутно. Дякую. До Верховної Ради України надійшло подання Генерального прокурора України Рябошапки Руслана Георгійовича про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича. Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Генеральна прокуратура України – процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 24.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27 та частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України. Відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України на своєму засіданні від 30 жовтня за участю Генерального прокурора України Висновок комітету, пояснення народного депутата Дубневича та подання Генерального прокурора України вам були роздані на столах реєстрації у паперових копіях. Шановні народні депутати, слово для відповідей на запитання представників депутатських фракцій та груп, народних депутатів України надається Генеральному прокурору України Рябошапці Руслану Георгійовичу. Регламент до 15 хвилин. Доброго ранку, шановний пане Голово, шановна президія, шановні народні депутати! Я як Генеральний прокурор України підтримав клопотання Національного антикорупційного бюро України, органу досудового розслідування, та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України щодо внесення трьох подань до парламенту щодо зняття депутатської недоторканності, затримання та щодо застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту щодо народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича. В чому, на думку слідства та обвинувачення, є підстави вважати, що Дубневич Ярослав Васильович причетний до вчинення низки злочинів. Дубневич Ярослав Васильович, будучи народним депутатом України сьомого та восьмого скликань, обіймаючи посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту, будучи обізнаним про фінансовий стан публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", її потреби при проведенні державних закупівель, маючи повний контроль, я зверну увагу тут шановних народних депутатів, над двома суб'єктами господарювання: над тим суб'єктом, який виробляв стрілочні переходи, запчастини для залізниці, і над тим суб'єктом, який ці запчастини закупав, - організував схему, за якою дві компанії, одна з яких підконтрольна народному депутатові, отримала незаконний дохід у розмірі 93 мільйони гривень. В чому, власне, полягала ця схема. Дубневич Ярослав Васильович, будучи народним депутатом і маючи можливість впливати на процеси, які відбувалися в цих двох суб'єктах господарювання, що підтверджується як стенограмами засідань, так і показаннями свідків, призначив на громадських засадах двох помічників, один із яких був керівник підприємства, яке виробляє всі стрілочні переходи - це "Дніпропетровський стрілочний завод", іншим помічником Ярослава Васильовича Дубневича був перший заступник керівника підприємства, яке закупало ці стрілочні переходи. В результаті своєї діяльності було організовано схему, в яку включено ще 2 компанії, які були абсолютно зайвими. І в результаті ці 2 компанії отримали дохід в розмірі 93 мільйона Яка є доказова база для цього. Я хотів би звернути увагу перш за все на те, що це провадження розслідується вже майже 3 роки і щодо 8 фігурантів розслідування в цій справі закінчено. Тобто доказів для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності 8 фігурантів цієї схеми, є достатньо. Підозри пред'явлені, розслідування закінчено і зараз фігуранти знайомляться з матеріалами справи. Після цього справа буде готова для передачі до суду. Відповідно є достатньо доказів для того, щоб притягнути до відповідальності і народного депутата Дубневича, і заради цього ми звернулися до вас із клопотанням. Яка є ще доказова база, про яку я хотів сказати. Дубневич Ярослав Васильович, будучи головою Комітету Верховної Ради з питань транспорту, постійно на засіданнях цього комітету вивчав та аналізував фінансовий стан "Укрзалізниці", а також вказував посадовим особам "Укрзалізниці" та Мінінфраструктури на необхідність проведення відповідних закупівель та проведення відповідних робіт. В одній із стенограм зазначено, що Дубневич Ярослав Васильович, заслуховуючи представників Мінінфраструктури та "Укрзалізниці", висловлює незадоволення розподіленням коштів щодо закупівель матеріалів верхньої будови колії. Власне, це ті матеріали, які фігурують у цій схемі. Таким чином, Дубневич лобіював виділення грошових коштів з бюджету "Укрзалізниці" саме на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємств. Показання свідків - це колишнє керівництво Мінінфраструктури, підтверджують, що Дубневич Ярослав Васильович впливав на діяльність ПАТ "Укрзалізниця", його філій та підприємств через підконтрольних йому службових осіб вказаних суб'єктів господарювання. Компанія, одна із компаній-посередників, безпосереднім бенефіціаром цієї компанії є Дубневич Ярослав Васильович, і, власне, ця компанія залишила у себе 86 мільйонів державних коштів, які могли залишитися в бюджеті "Укрзалізниці". Підтвердженням цього є витяги із державного реєстру, де Дубневич вважається бенефіціарним власником цієї компанії. Дубневич Ярослав Васильович дуже добре знайомий із родиною керівництва підприємства "Укрзалізниці", яке, власне, закупало ці запчастини для "Укрзалізниці". Зокрема, дружина керівника цієї філії "Укрзалізниці" працює в Комітеті транспорту. Вона була влаштована туди Дубневичем. Вона представляла інтереси цієї компанії, бенефіціаром якої є Дубневич, це підтверджується протоколом засідання комітету та рішенням відповідних судів, які є у відкритому доступі. Як я говорив раніше, Дубневич призначив своїми помічниками на громадських засадах: Тараненка - це директор ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод", це підприємство, яке, власне, продавало запчастини; та Пушкаренка це перший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці", яке закупало ці запчастини для залізниці. Пушкаренко відповідно залучив до виконання свого злочинного замислу декількох осіб, що підтверджується листуванням, яке вилучено. І це є в протоколах негласних слідчих розшукових дій. Матеріалами аудіоконтролю Пушкаренка - це, я нагадаю, керівник підприємства "Укрзалізниці", яке закупало запчастини, - було, зокрема, зазначено такі деталі, які мають значення для слідства. 24 листопада 2016 року в ході розмови Пушкаренко підтверджує, що декілька компаній, щодо яких ведеться розслідування детективами НАБУ, в тому числі "Корпорація КРТ" - це, власне, те підприємство, яке отримало 86 мільйонів незаконно, - належить Дубневичу, а також називає себе по відношенню до цієї компанії, як "ми виробники продукції і нас документують". Пушкаренко також вказує, що якщо компанія КРТ, яка належить Дубневичу, визнає та сплатить завдані збитки, то для Дубневича Ярослава Васильовича це буде недопустимо. Крім того, Пушкаренко в цих розмовах дає зрозуміти, що Дубневич особисто зацікавлений у вирішенні питань, пов'язаних із компанією КРТ - це, власне, та, яка була частиною схеми. Пушкаренко в розмові, які зафіксовані в протоколах негласних слідчих розшукових дій, постійно вказує на необхідність погодити дії з Дубневичем, що він може організувати з ним зустріч, а також вказує на факти їх пов'язаності та підпорядкування Пушкаренка Дубневичу. За результатами судової експертизи, яка проведена Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, встановлено: перше - що

заподіяні внаслідок схеми, яка організована через закупівлі запчастин для залізниці, і через те, що в цій схемі з'явилося дві компанії, які не мали жодного відношення для цього процесу. Таким чином, збитки підтверджені у судовій експертизі. І у зв'язку з цим ми вважаємо, що доказів для притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича Ярослава Васильовича є достатньо. Клопотання є обґрунтованим, і ми звертаємося до парламенту України із клопотанням щодо надання згоди на притягнення Дубневича Ярослава Васильовича до кримінальної відповідальності, а також на його затримання та на його арешт. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Запитання до Генерального прокурора.

Краще буде, якщо все ж таки з трибуни, якщо ви не заперечуєте, то матеріали можуть вам подадуть. Жупанин Андрій Вікторович, партія "Слуга народу". Шановний пане Генеральний прокурор, дякую вам за доповідь. Я би хотів у вас спитати. Ви говорили за те розслідування, яке ведеться проти восьми осіб, що вручені підозри. Як ви оцінюєте доказову базу і, по суті, справу, яку ви нам сьогодні презентуєте, Як я говорив раніше, щодо восьми фігурантів, серед них - це керівництво компанії, які продавали, які закупали запчастини для "Укрзалізниці", щодо них зібрано достатньо доказів для того, щоб, перше, пред'явити підозру, тобто притягнути до кримінальної відповідальності. І для того, щоб завершити розслідування щодо цих осіб. Тобто ця справа фактично готова для передачі до суду, і ми оцінюємо перспективи цієї справи з точки зору обвинувачення як позитивні. Наразі йде стадія ознайомлення з матеріалами справи, тільки це нас стримує від передачі справи до суду.

Пане Руслане, а у мене до вас дуже просте питання. Ми всі знаємо, що в регламентному комітеті більшість належить монофракції, монобільшості у Верховній Раді. Я читаю зараз висновок комітету з цього приводу: докази відсутні, не надані, жодна з форм організації злочину не підтверджена жодним доказом, відсутні будь-які докази про розроблення Дубневичем плану вчинення злочину і так далі. Прокоментуйте, будь ласка, рішення комітету. Я не можу коментувати рішення комітету, оскільки це є органом українського парламенту, його рішення. І рішення українського парламенту ми не коментуємо, але доказів для того, щоб обґрунтувати вину Дубневича у вчиненні цього злочину є достатньо. Матеріали, які я приніс з собою, вони додаються до клопотання, вони містять в собі, зокрема, всі документи, всі показання свідків, навіть деякі розшифровані протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, дій, вони підтверджують все те, на що ми посилаємося. Якщо ви звернули увагу… (якщо можливо, я закінчу). Клопотання складається з двох частин. Перша частина – це, власне, те, на що ми… те, що те, що ми стверджуємо як сторона обвинувачення. Друга частина – це ті докази, які додавалися і які підтверджують вину. Чому комітет таке прийняв рішення, я говорю ще раз, ми цього не можемо коментувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Соболєву Сергію Владиславовичу. Шановний Генеральний прокурор! У мене питання пов'язані. Я так розумію, що ключове обвинувачення пана Дубневича в тому, що він, користуючись своїм службовим становищем як голова транспортного комітету, створював умови для незаконного отримання коштів. Чи знаєте ви, що сьогодні парламент, якщо я не помиляюсь, шостим питанням буде розглядати питання про те, що членам транспортного комітету дають право ділити мільярдні кошти і встановлювати, куди їх направляти в регіонах безпосередньо на будівництво доріг. Автором цього законопроекту є член фракції "Слуга народу". Чи не вбачаєте ви чергові десятки справ стосовно цього?

Але хотів би звернути увагу, що далеко не в кожного депутата транспортного комітету помічниками на громадських засадах є керівник підприємства, яке продає, і керівник підприємства, яке закупає запчастини для "Укрзалізниці". І не кожен із цих помічників є прямо підконтрольний народному депутатові. Але якщо такі обставини мають такі ознаки, очевидно, що тут є ознаки злочину. Дякую, шановні колеги. Час вичерпано. На відповіді не буде часу, на жаль. Ну, тобто ви можете задати питання...

Буде питання від фракцій, ще окремо час на запитання від фракцій, да, на виступи від фракцій.

Дякую. Руслане Георгійовичу, сядьте, будь ласка, на місце. Слово для пояснення надається народному депутату України Ярославу Васильовичу Дубневичу. Дякую, Руслан Георгійович.

Добрий день, шановний пане Голово, шановні народні депутати! Ми тільки що всі почули, в чому мене намагаються звинуватити слідчі НАБУ та Генеральний прокурор, а саме: розглядав на засіданнях Комітету з питань транспорту, будучи його головою, проблемні питання діяльності "Укрзалізниці"; був обізнаний з фінансовим планом "Укрзалізниці", організував і керував процедурою закупівлі з метою заволодіння 93 мільйонів нібито надавав незаконні вказівки особам, використовуючи статус народного депутата та голови комітету. На моє переконання, це звучить абсурдно, особливо, коли ці твердження містять в юридичному документі, погодженого Генеральним прокурором, а не в журналістській статті, для якої головне – сенсація. Але перед тим, як дати пояснення по суті, я прошу звернути увагу на висновок профільного комітету з питань Регламенту, який вам розданий, на жаль, за декілька хвилин до початку розгляду питання, а тому не впевнений, що ви мали час з ним ознайомитися. Ми вчора більше трьох годин з'ясовували обґрунтованість, достатність та законність подання, за наслідками чого профільний комітет склав висновок, в якому зазначив, що подання не містить підтвердження того, що: перше – мною були надані вказівки та організовано проведення процедури відкритих торгів; друге що я виконував функцію з організації злочину та надавав вказівки щодо розроблення плану з контрольованої закупівлі, розподіляв функції між особами, що вчиняли кримінальне правопорушення та впливав на організацію відкритих торгів; третє – відсутня інформація на підтвердження того, що мною було надано вказівку щодо підготовки документів для участі в торгах ТОВ "Арго"; четверте – відсутня інформація на підтвердження узгодження мною схеми використання посередником між Дніпропетровським заводом і п'яте – із зазначеного не зрозуміло, хто він має особисто розприділити та узгодити ціну продукції, і шосте – відсутні підтвердження того, що я заволодів коштами в розмірі 93 мільйони. У висновку комітету вказано, що кримінальна правова кваліфікація моїх діянь не підтверджена доказами, докази відсутні та не надані, фактично можливість вчинення цих діянь відсутня об'єктивна сторона складу злочину. Вважаю, що висновки профільного комітету переконливо свідчать про реальну відсутність конкретних фактичних даних про вчинення мною злочину, в тому… і про необґрунтованість, недостатність подання та відсутність доказів. Це висновок Комітету з питань Регламенту, а не мої пояснення. Висновок: подання внесено в Раду з єдиною метою – політичний популізм, що не робить честі Генеральному прокурору, САП та НАБУ. П'ять раз подавався проект подання відносно мене на розгляд Генеральному прокурору. Чотири рази вони були повернуті, тричі попереднім Генеральним прокурором Луценком і один раз у вересні цього року діючим Генеральним прокурором Рябошапкою Русланом Георгійовичем. Знаковим є четвертий проект, внесений у вересні цього року, але повернуто Рябошапкою. Зауважу, різниці між текстом четвертого подання, яке не підтримане Рябошапкою, і п'ятим поданням, яке через тиждень вже підтримане Генпрокурором Рябошапкою, немає. Звісно, я бачу в цьому тільки політичне підґрунтя. Незважаючи на мої клопотання та вимоги Регламенту, докази на підтвердження викладеного в поданні вчора на засідання комітету не надано, вони навіть не принесені НАБУ, САП і Генпрокуратурою. Це не дало змогу пересвідчитись, чи існують вони взагалі і чи йдеться у них про те, що стверджується, чи містять вони свідчення про факти. Крім змонтованого НАБУ відеоролику, який був показаний на комітеті та продемонстрований на засіданні комітету, САП нічого не було надано. Чи було порушено моє право на захист? Було порушено. Словосполучення "обґрунтована підозра" передбачає наявність існування фактів або інформації, які б переконали неупередженого спостерігача в тому, що ця особа вчинила злочин - це визначення надано Європейським судом з прав людини. Докази – це свідчення про факти, а факти, які підлягають доведенню – організація, розподіл і керування мною злочином. Натомість подання насичене твердженнями та посиланнями нібито на докази, які їх підтверджує, але де в них я? Я не скоював того, в чому мене звинувачують. Зазначене в поданні є припущеннями, з чим погоджувався і Генпрокурор, діючий Генпрокурор Рябошапка, повертаючи в САП попередній проект подання, який є абсолютно ідентичним тексту цього теперішнього подання. Я коментую подання, а не відеоролик, змонтований на замовлення НАБУ, який було показано на регламентному комітеті. Тепер по суті. Перше. В поданні стверджується, що для вчинення заволодіння я використав службове становище, а саме статус народного депутата та голови комітету. У мене запитання: як? В ролику ми бачили, що 13 травня 15-го року, де я вказував на необхідні фінансування колії, так. А на це вказував… Але за яких обставин і в контексті якої розмови з заступником міністра інфраструктури? До того, як я сказав цю репліку, наголошую, це маніпулювання НАБУ, був виступ Шульмейстера, на той час заступника міністра інфраструктури, який він почав словами: "Я прошу о помощи". Він звертався до членів транспортного комітету:

Стенограма засідання комітету від 13.05.15 року. Як буде у вас потреба, ви можете на комітеті, на сайті комітету її прочитати повністю. За участі тих же свідків, що свідчили про те, що всі вони наголошували на недостатності фінансування інфраструктури колії, що призводить до необхідності зменшувати швидкість пересування, тобто збільшувати час обігу вагонів, тобто зменшувати доходи "Укрзалізниці". І це є прямі втрати "Укрзалізниці", наголошую. Саме тому ми на транспортному комітеті не раз піднімали питання недолугого керівництва "Укрзалізницею". Що, це для когось є секретом, що вагони їздять, що поїзди пасажирські затримуються на годину і більше? А саме тому, що в "Укрзалізниці" засіли такі собі керівники, які замість того, щоб піднімати тягу локомотивів, які мають працювати на доходи "Укрзалізниці" та інфраструктуру, закупляють рушники, підстаканники, шампанське і створюють собі сабантуї! Те, що мені тут закидається як злочинне, є логічним та законним. Функцію комітету – вболівання проблеми "Укрзалізниці", що …… міністри і керівники із року в рік, теперішні члени транспортного комітету не раз будуть піднімати це питання на своєму профільному комітеті. Чи не є абсурдним припущення, що голова комітету має вплив на підприємства галузі, тобто може дати вказівку, яку неможливо не виконати. Тоді ми повинні прийняти за аксіому, що голова Комітету правової політики може дати вказівку Верховному Суду, міністру внутрішніх справ і так далі, яку вони мають виконувати; голова Комітету податкової та митної політики дати вказівку митниці вчинити контрабанду. І таких абсурдних прикладів, до речі, можна навести безліч. Друге. Стверджується, що я залучив співучасників, розподілив ролі та давав їм незаконні вказівки, керував злочином… У мене запитання: де докази? Подання не містить доказів, і це встановлено і висновком регламентного комітету. Такі подання, згадуються вісім співучасників, проте стверджується, що я давав вказівки трьом з них. Але ці особи не підтверджують це, відповідно їх покази відсутні. Інші докази, покази письмові та речові докази відсутні. Ви знаєте, це взагалі дуже креативна позиція слідства – всіх потенційних свідків перевести у статус підозрюваних осіб, щоб у такий спосіб виключити їх можливі показання, які б не співпадали з позицією слідства. Тобто цих людей завчасно зганьбили, їх об'єктивні свідчення судом не брались до уваги. Вся логіка слідства побудована на презумпції винуватості і намагання за будь-яких сфальшованих та надуманих фактів сфабрикувати справу. Так, я зустрічався із своїми помічниками, з якими знайомий багато років, але я не вів ті розмови, які мені приписують. А головне запитання: навіщо це мені? Слідство і Генпрокурор стверджують, що я нібито організував заволодіння грошовими коштами "Укрзалізниці" шляхом організації процедури відкритих торгів. Наголошую: відкритих торгів шляхом процедури! Проте доказами навіть тими, які зазначаються у поданні, підтверджується, що процедура ініційована у зв'язку з наявністю потреби "Укрзалізниці". "Укрзалізниця" в цій продукції, на формування потреби я не впливаю. В порядку, встановленому внутрішніми наказами "Укрзалізниці" та Законом про державні закупівлі. Є неправдою твердження, що річним планом закупівлі філії не було передбачено цієї закупівлі, сторінка 47 подання. Достовірну версію цього плану складено в грудні 2015 року, вчора я надав на засіданні комітету, і Генпрокурор його не заперечив. Четверте. Що нібито завищення ціни – це не відповідає дійсності та не підтверджено жодним доказом. В поданні є посилання на товарознавчу експертизу, яка доводить ринковість та економічну обґрунтованість ціни переможця торгів. Ціна визначена за наслідком процедури відкритих торгів. Висновки економічних експертиз, на які посилається Генпрокурор, не доводять факту завищення, також як і не доводять факту нанесення збитків. Щодо нібито незаконного обрання процедури "відкриті торги" замість переговорної. Я не буду коментувати детально, але зверну увагу лише на два факти. Перший: закупівля у одного учасника за переговорною процедурою не є конкурентною процедурою, на відміну від відкритих торгів, і не застосовується "Укрзалізницею". Другий: матеріалами підтверджується, що процедурні закупівлі разом із ТОВ "Арго" брали участь підприємства, які є дилерами іншого виробника українського - "Керченський стрілочний завод", українське підприємства, яке на той час мало право брати в 2015-2016 роках. Третій: відсутні рішення компетентних органів АМК або суду, що "Укрзалізниця" порушила процедуру, визначену законом, закупівель. Тобто неможливо говорити про відсутність інших виробників, крім дніпропетровського заводу. Підсумовуючи, хочу звернути увагу на висновок Комітету з питань Регламенту, де сформульовано висновок, що кримінально-правова кваліфікація моїх діянь не підтверджена доказами. Докази відсутні, докази не надані, фактично можливість вчинення цих дій відсутня, відсутня об'єктивна сторона складу злочину. Вважаю, вказані вище доводи переконливо свідчать про упередженість прокурора, про реальну відсутність конкретних фактичних даних про вчинення мною будь-якого злочину. Я стверджую, що не брав участі і не вчиняв того, в чому мене підозрюють. Я стверджую та гарантую, що в ці заявлені ризики можливого мого переховування від прокурора, органу досудового розслідування, від слідчого судді чи суду є безпідставними. Я не маю намір переховуватись і не маю намір використовувати будь-які свої можливості. Я доведу свою невинуватість у встановленому законом порядку. Я сподіваюся, що Верховна Рада продемонструє дотримання принципу верховенства права, законності, презумпції невинуватості, а не буде повторювати методи, які самі засуджують і скоюють політичну розправу руками правоохоронних органів, граючись з ними в піддавки. Тому, шановні народні депутати, при прийнятті рішення прошу задуматись над якістю обґрунтованості та достатністю внесеного подання, а не керуватись медійними кліше та ярликами, які майстерно супроводжують цю подію. І ще хочу наголосити вам. Ви, шановні мої колеги-депутати, будете голосувати три постанови. Перша постанова - це зняття, щодо зняття недоторканності. Я сам буду голосувати за цю постанову, тому що я голосував і завжди наголошував, що депутати не мають мати недоторканності. Щодо другої, третьої постанов - вам, шановні колеги, визначатися. Подивіться не відео і не сюжети, інформаційні сюжети, а подивіться висновки комітету і регламентного комітету, де більшість є монобільшості вашої, де голова від монобільшості, вже після цього голосуйте, як вам підказує совість. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ярославе. Слово для оголошення висновку комітету надається голові Комітету з питань Регламентну, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на вчорашньому засіданні розглянув за участі Генерального прокурора Рябошапки Руслана Георгійовича, народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича три подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича, про надання згоди на затримання Дубневича Ярослава Васильовича і про надання згоди на обрання стосовно народного депутата Дубневича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту), які підтримані і внесені до

заслухано аудіозапис негласних розшукових дій, а також заслухано народного депутата Дубневича і його адвоката Пелюка. Після обговорення подань комітет ухвалив висновки. Висновки ті ви маєте, в яких комітет вважає, що всі три подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича, про надання згоди на затримання народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича і про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту), які ініційовані заступником Генерального прокурора, керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким 11 жовтня 2019 року, підтримані і внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором Рябошапкою 17 жовтня 2019 року, 2019 року, є законними, оскільки ініційовано, підтримано і внесено належними суб'єктами з отриманням особливостей, передбачених частиною третьою статті 80 Конституції, частиною другою статті 482 Кримінально-процесуального кодексу і частиною другою статті 218 Регламенту парламенту. Комітет також висловив низку зауважень, зазначених у мотивувальній частині висновків, щодо достатності і обґрунтованості подань, законності одержання доказів, зазначених у поданнях. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, переходимо до обговорення питання. Прошу записатись на виступи від фракцій та груп. Федина

Федина Софія Романівна. Герасимов Артур Володимирович. Шановний пане головуючий! Шановні колеги! Шановні українці! Шановні журналісти! фракція політичної партії "Європейська солідарність" є державницька і послідовницька політична сила, тому одразу хотів би сказати, що ми будемо підтримувати зняття депутатської недоторканності. І хотів би нагадати, що Закон про зняття депутатської недоторканності, який вступить в дію за декілька тижнів, був ініційований Президентом України Петром Порошенком, якщо хтось забув про це. Але хотів би сказати, що сьогодні не всім народним депутатам, на жаль, але все ж таки було роздане рішення Комітету регламентного, в якому, хотів би нагадати, переважна більшість членів комітету представляє фракцію "Слуга народу". Цитую це рішення, цитую текст, який розданий народним депутатам: "Слід зазначити, що за змістом подання докази відсутні і не надані. Повноваження відсутні, фактична можливість відсутня, відсутня об'єктивна сторона складу злочину". Це рішення комітету проголосоване вчора, який детально вивчив всі ці речі. хотів би сказати, чому це все сьогодні організовано, чому це організовано як шоу, як політичне шоу. А саме тому, щоб відволікти увагу від від тотальних провалів на міжнародному треку. Ви подивіться, що сталося тільки за останні дні: відступ українських військ, провали на датському напрямку, провали на напрямку Сполучених зараз тільки завдяки неймовірним зусиллям, в тому числі представників опозиції, підтримується двопартійна підтримка і по якій завдано нищівного удару. Подивіться, що твориться з позицією Угорщини, яка програна підприємства "Укрзалізниці", яке, власне, закупало ці запчастини для "Укрзалізниці". Зокрема, дружина керівника цієї філії "Укрзалізниці" працює в Комітеті транспорту. Вона була влаштована туди Дубневичем. Вона представляла інтереси цієї компанії, бенефіціаром якої є Дубневич, і це підтверджується протоколом засідання комітету та рішенням відповідних судів, які є у відкритому доступі. Як я говорив раніше, Дубневич призначив своїми помічниками на громадських засадах: Тараненка - це директор ПАТ "Дніпропетровський стрілочний завод", це підприємство, яке, власне, продавало запчастини; та Пушкаренка це перший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці", яке закупало ці запчастини для залізниці. Пушкаренко відповідно залучив до виконання свого злочинного замислу декількох осіб, що підтверджується листуванням, яке вилучено. І це є в протоколах негласних слідчих розшукових дій. Матеріалами аудіоконтролю Пушкаренка - це, я нагадаю, керівник підприємства "Укрзалізниці", яке закупало запчастини, - було, зокрема, зазначено такі деталі, які мають значення для слідства. 24 листопада 2016 року в ході розмови Пушкаренко підтверджує, що декілька компаній, щодо яких ведеться розслідування детективами НАБУ, в тому числі "Корпорація КРТ" - це, власне, те підприємство, яке отримало 86 мільйонів гривень незаконно, - належить Дубневичу, а також називає себе по відношенню до цієї компанії, як "ми виробники продукції і нас документують". Пушкаренко також вказує, що якщо компанія КРТ, яка належить Дубневичу, визнає та сплатить завдані збитки, то для Дубневича Ярослава Васильовича це буде недопустимо. Крім того, Пушкаренко в цих розмовах дає зрозуміти, що Дубневич особисто зацікавлений у вирішенні питань, пов'язаних із компанією КРТ - це, власне, та, яка була частиною схеми. Пушкаренко в розмові, які зафіксовані в протоколах негласних слідчих розшукових дій, постійно вказує на необхідність погодити дії з Дубневичем, що він може організувати з ним зустріч, а також вказує на факти їх пов'язаності та підпорядкування Пушкаренка Дубневичу. За результатами судової експертизи, яка проведена Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, встановлено: перше - що

заподіяні внаслідок схеми, яка організована через закупівлі запчастин для залізниці, і через те, що в цій схемі з'явилося дві компанії, які не мали жодного відношення для цього процесу. Таким чином, збитки підтверджені у судовій експертизі. І у зв'язку з цим ми вважаємо, що доказів для притягнення до кримінальної відповідальності Дубневича Ярослава Васильовича є достатньо. Клопотання є обґрунтованим, і ми звертаємося до парламенту України із клопотанням щодо надання згоди на притягнення Дубневича Ярослава Васильовича до кримінальної відповідальності, а також на його затримання та на його арешт. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Запитання до Генерального прокурора.

Краще буде, якщо все ж таки з трибуни, якщо ви не заперечуєте, то матеріали можуть вам подадуть. Жупанин Андрій Вікторович, партія "Слуга народу". Шановний пане Генеральний прокурор, дякую вам за доповідь. Я би хотів у вас спитати. Ви говорили за те розслідування, яке ведеться проти восьми осіб, що вручені підозри. Як ви оцінюєте доказову базу і, по суті, справу, яку ви нам сьогодні презентуєте, Як я говорив раніше, щодо восьми фігурантів, серед них - це керівництво компанії, які продавали, які закупали запчастини для "Укрзалізниці", щодо них зібрано достатньо доказів для того, щоб, перше, пред'явити підозру, тобто притягнути до кримінальної відповідальності. І для того, щоб завершити розслідування щодо цих осіб. Тобто ця справа фактично готова для передачі до суду, і ми оцінюємо перспективи цієї справи з точки зору обвинувачення як позитивні. Наразі йде стадія ознайомлення з матеріалами справи, тільки це нас стримує від передачі справи до суду.

Пане Руслане, а у мене до вас дуже просте питання. Ми всі знаємо, що в регламентному комітеті більшість належить монофракції, монобільшості у Верховній Раді. Я читаю зараз висновок комітету з цього приводу: докази відсутні, не надані, жодна з форм організації злочину не підтверджена жодним доказом, відсутні будь-які докази про розроблення Дубневичем плану вчинення злочину і так далі. Прокоментуйте, будь ласка, рішення комітету. Я не можу коментувати рішення комітету, оскільки це є органом українського парламенту, його рішення. І рішення українського парламенту ми не коментуємо, але доказів для того, щоб обґрунтувати вину Дубневича у вчиненні цього злочину є достатньо. Матеріали, які я приніс з собою, вони додаються до клопотання, вони містять в собі, зокрема, всі документи, всі показання свідків, навіть деякі розшифровані протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, дій, вони підтверджують все те, на що ми посилаємося. Якщо ви звернули увагу… (якщо можливо, я закінчу). Клопотання складається з двох частин. Перша частина – це, власне, те, на що ми… те, що те, що ми стверджуємо як сторона обвинувачення. Друга частина – це ті докази, які додавалися і які підтверджують вину. Чому комітет таке прийняв рішення, я говорю ще раз, ми цього не можемо коментувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Соболєву Сергію Владиславовичу. Шановний Генеральний прокурор! У мене питання пов'язані. Я так розумію, що ключове обвинувачення пана Дубневича в тому, що він, користуючись своїм службовим становищем як голова транспортного комітету, створював умови для незаконного отримання коштів. Чи знаєте ви, що сьогодні парламент, якщо я не помиляюсь, шостим питанням буде розглядати питання про те, що членам транспортного комітету дають право ділити мільярдні кошти і встановлювати, куди їх направляти в регіонах безпосередньо на будівництво доріг. Автором цього законопроекту є член фракції "Слуга народу". Чи не вбачаєте ви чергові десятки справ стосовно цього? Дякую. Шановний Сергію Владиславовичу, шановні народні депутати! Слідство, очевидно, що може дати оцінку і всім іншим законопроектам. Але хотів би звернути увагу, що далеко не в кожного депутата транспортного комітету помічниками на громадських засадах є керівник підприємства, яке продає, і керівник підприємства, яке закупає запчастини для "Укрзалізниці". І не кожен із цих помічників є прямо підконтрольний народному депутатові. Але якщо такі обставини мають такі ознаки, очевидно, що тут є ознаки злочину. Дякую, шановні колеги. Час вичерпано. На відповіді не буде часу, на жаль. Ну, тобто ви можете задати питання...

Шановні колеги, будуть ще виступи від фракцій, ви ж знаєте процедуру, ви ж не перший раз, ви ж не перший раз в залі. Да, і Генеральний прокурор теж. Шановні колеги, давайте надамо слово

Буде питання від фракцій, ще окремо час на запитання від фракцій, да, на виступи від фракцій.

Дякую. Руслане Георгійовичу, сядьте, будь ласка, на місце. Слово для пояснення надається народному депутату України Ярославу Васильовичу Дубневичу. Дякую, Руслан Георгійович. Васильович, час – до 15 хвилин. Добрий день, шановний пане Голово, шановні народні депутати! Ми тільки що всі почули, в чому мене намагаються звинуватити слідчі НАБУ та Генеральний прокурор, а саме: розглядав на засіданнях Комітету з питань транспорту, будучи його головою, проблемні питання діяльності "Укрзалізниці"; був обізнаний з фінансовим планом "Укрзалізниці", організував і керував процедурою закупівлі з метою заволодіння 93 мільйонів нібито надавав незаконні вказівки особам, використовуючи статус народного депутата та голови комітету. На моє переконання, це звучить абсурдно, особливо, коли ці твердження містять в юридичному документі, погодженого Генеральним прокурором, а не в журналістській статті, для якої головне – сенсація. Але перед тим, як дати пояснення по суті, я прошу звернути увагу на висновок профільного комітету з питань Регламенту, який вам розданий, на жаль, за декілька хвилин до початку розгляду питання, а тому не впевнений, що ви мали час з ним ознайомитися. Ми вчора більше трьох годин з'ясовували обґрунтованість, достатність та законність подання, за наслідками чого профільний комітет склав висновок, в якому зазначив, що подання не містить підтвердження того, що: перше – мною були надані вказівки та організовано проведення процедури відкритих торгів; друге – що я виконував функцію з організації злочину та надавав вказівки щодо розроблення плану з контрольованої закупівлі, розподіляв функції між особами, що вчиняли кримінальне правопорушення та впливав на організацію відкритих торгів; третє – відсутня інформація на підтвердження того, що мною було надано вказівку щодо підготовки документів для участі в торгах ТОВ четверте – відсутня інформація на підтвердження узгодження мною схеми використання посередником між Дніпропетровським заводом і "Арго"; п'яте – із зазначеного не зрозуміло, хто він має особисто розприділити та узгодити ціну продукції, і шосте – відсутні підтвердження того, що я заволодів коштами в розмірі 93 мільйони. У висновку комітету вказано, що кримінальна правова кваліфікація моїх діянь не підтверджена доказами, докази відсутні та не надані, фактично можливість вчинення цих діянь відсутня об'єктивна сторона складу злочину. Вважаю, що висновки профільного комітету переконливо свідчать про реальну відсутність конкретних фактичних даних про вчинення мною злочину, в тому… і про необґрунтованість, недостатність подання та відсутність доказів. Це висновок Комітету з питань Регламенту, а не мої пояснення. Висновок: подання внесено в Раду з єдиною метою – політичний популізм, що не робить честі Генеральному прокурору, САП та НАБУ. П'ять раз подавався проект подання відносно мене на розгляд Генеральному прокурору. Чотири рази вони були повернуті, тричі попереднім Генеральним прокурором Луценком і один раз у вересні цього року діючим Генеральним прокурором Рябошапкою Русланом Георгійовичем. Знаковим є четвертий проект, внесений у вересні цього року, але повернуто Рябошапкою. Зауважу, різниці між текстом четвертого подання, яке не підтримане Рябошапкою, і п'ятим поданням, яке через тиждень вже підтримане Генпрокурором Рябошапкою, немає. Звісно, я бачу в цьому тільки політичне підґрунтя. Незважаючи на мої клопотання та вимоги Регламенту, докази на підтвердження викладеного в поданні вчора на засідання комітету не надано, вони навіть не принесені НАБУ, САП і Генпрокуратурою. Це не дало змогу пересвідчитись, чи існують вони взагалі і чи йдеться у них про те, що стверджується, чи містять вони свідчення про факти. Крім змонтованого НАБУ відеоролику, який був показаний на комітеті та продемонстрований на засіданні комітету, САП нічого не було надано. Чи було порушено моє право на захист? Було порушено. Словосполучення "обґрунтована підозра" передбачає наявність існування фактів або інформації, які б переконали неупередженого спостерігача в тому, що ця особа вчинила злочин - це визначення надано Європейським судом з прав людини. Докази – це свідчення про факти, а факти, які підлягають доведенню – організація, розподіл і керування мною злочином. Натомість подання насичене твердженнями та посиланнями нібито на докази, які їх підтверджує, але де в них я? Я не скоював того, в чому мене звинувачують. Зазначене в поданні є припущеннями, з чим погоджувався і Генпрокурор, діючий Генпрокурор Рябошапка, повертаючи в САП попередній проект подання, який є абсолютно ідентичним тексту цього теперішнього подання. Я коментую подання, а не відеоролик, змонтований на замовлення НАБУ, який було показано на регламентному комітеті. Тепер по суті. Перше. В поданні стверджується, що для вчинення заволодіння я використав службове становище, а саме статус народного депутата та голови комітету. У мене запитання: як? В ролику ми бачили, що 13 травня 15-го року, де я вказував на необхідні фінансування колії, так. А на це вказував… Але за яких обставин і в контексті якої розмови з заступником міністра інфраструктури? До того, як я сказав цю репліку, наголошую, це маніпулювання НАБУ, був виступ Шульмейстера, на той час заступника міністра інфраструктури, який він почав словами: "Я прошу о помощи". Він звертався до членів транспортного комітету:

Стенограма засідання комітету від 13.05.15 року. Як буде у вас потреба, ви можете на комітеті, на сайті комітету її прочитати повністю. За участі тих же свідків, що свідчили про те, що всі вони наголошували на недостатності фінансування інфраструктури колії, що призводить до необхідності зменшувати швидкість пересування, тобто збільшувати час обігу вагонів, тобто зменшувати доходи "Укрзалізниці". І це є прямі втрати "Укрзалізниці", наголошую. Саме тому ми на транспортному комітеті не раз піднімали питання недолугого керівництва "Укрзалізницею". Що, це для когось є секретом, що вагони їздять, що поїзди пасажирські затримуються на годину і більше? А саме тому, що в "Укрзалізниці" засіли такі собі керівники, які замість того, щоб піднімати тягу локомотивів, які мають працювати на доходи "Укрзалізниці" та інфраструктуру, закупляють рушники, підстаканники, шампанське і створюють собі сабантуї! Те, що мені тут закидається як злочинне, є логічним та законним. Функцію комітету – вболівання проблеми "Укрзалізниці", що …… міністри і керівники із року в рік, теперішні члени транспортного комітету не раз будуть піднімати це питання на своєму профільному комітеті. Чи не є абсурдним припущення, що голова комітету має вплив на підприємства галузі, тобто може дати вказівку, яку неможливо не виконати. Тоді ми повинні прийняти за аксіому, що голова Комітету правової політики може дати вказівку Верховному Суду, міністру внутрішніх справ і так далі, яку вони мають виконувати; голова Комітету податкової та митної політики дати вказівку митниці вчинити контрабанду. І таких абсурдних прикладів, до речі, можна навести безліч. Друге. Стверджується, що я залучив співучасників, розподілив ролі та давав їм незаконні вказівки, керував злочином… У мене запитання: де докази? Подання не містить доказів, і це встановлено і висновком регламентного комітету. Такі подання, згадуються вісім співучасників, проте стверджується, що я давав вказівки трьом з них. Але ці особи не підтверджують це, відповідно їх покази відсутні. Інші докази, покази письмові та речові докази відсутні. Ви знаєте, це взагалі дуже креативна позиція слідства – всіх потенційних свідків перевести у статус підозрюваних осіб, щоб у такий спосіб виключити їх можливі показання, які б не співпадали з позицією слідства. Тобто цих людей завчасно зганьбили, їх об'єктивні свідчення судом не брались до уваги. Вся логіка слідства побудована на презумпції винуватості і намагання за будь-яких сфальшованих та надуманих фактів сфабрикувати справу. Так, я зустрічався із своїми помічниками, з якими знайомий багато років, але я не вів ті розмови, які мені приписують. А головне запитання: навіщо це мені? Слідство і Генпрокурор стверджують, що я нібито організував заволодіння грошовими коштами "Укрзалізниці" шляхом організації процедури відкритих торгів. Наголошую: відкритих торгів шляхом процедури! Проте доказами навіть тими, які зазначаються у поданні, підтверджується, що процедура ініційована у зв'язку з наявністю потреби "Укрзалізниці". "Укрзалізниця" в цій продукції, на формування потреби я не впливаю. В порядку, встановленому внутрішніми наказами "Укрзалізниці" та Законом про державні закупівлі. Є неправдою твердження, що річним планом закупівлі філії не було передбачено цієї закупівлі, сторінка 47 подання. Достовірну версію цього плану складено в грудні 2015 року, вчора я надав на засіданні комітету, і Генпрокурор його не заперечив. Четверте. Що нібито завищення ціни – це не відповідає дійсності та не підтверджено жодним доказом. В поданні є посилання на товарознавчу експертизу, яка доводить ринковість та економічну обґрунтованість ціни переможця торгів. Ціна визначена за наслідком процедури відкритих торгів. Висновки економічних експертиз, на які посилається Генпрокурор, не доводять факту завищення, також як і не доводять факту нанесення збитків. Щодо нібито незаконного обрання процедури "відкриті торги" замість переговорної. Я не буду коментувати детально, але зверну увагу лише на два факти. Перший: закупівля у одного учасника за переговорною процедурою не є конкурентною процедурою, на відміну від відкритих торгів, і не застосовується "Укрзалізницею". Другий: матеріалами підтверджується, що процедурні закупівлі разом із ТОВ "Арго" брали участь підприємства, які є дилерами іншого виробника українського - "Керченський стрілочний завод", українське підприємства, яке на той час мало право брати в 2015-2016 роках. Третій: відсутні рішення компетентних органів АМК або суду, що "Укрзалізниця" порушила процедуру, визначену законом, закупівель. Тобто неможливо говорити про відсутність інших виробників, крім дніпропетровського заводу. Підсумовуючи, хочу звернути увагу на висновок Комітету з питань Регламенту, де сформульовано висновок, що кримінально-правова кваліфікація моїх діянь не підтверджена доказами. Докази відсутні, докази не надані, фактично можливість вчинення цих дій відсутня, відсутня об'єктивна сторона складу злочину. Вважаю, вказані вище доводи переконливо свідчать про упередженість прокурора, про реальну відсутність конкретних фактичних даних про вчинення мною будь-якого злочину. Я стверджую, що не брав участі і не вчиняв того, в чому мене підозрюють. Я стверджую та гарантую, що в ці заявлені ризики можливого мого переховування від прокурора, органу досудового розслідування, від слідчого судді чи суду є безпідставними. Я не маю намір переховуватись і не маю намір використовувати будь-які свої можливості. Я доведу свою невинуватість у встановленому законом порядку. Я сподіваюся, що Верховна Рада продемонструє дотримання принципу верховенства права, законності, презумпції невинуватості, а не буде повторювати методи, які самі засуджують і скоюють політичну розправу руками правоохоронних органів, граючись з ними в піддавки. Тому, шановні народні депутати, при прийнятті рішення прошу задуматись над якістю обґрунтованості та достатністю внесеного подання, а не керуватись медійними кліше та ярликами, які майстерно супроводжують цю подію. І ще хочу наголосити вам. Ви, шановні мої колеги-депутати, будете голосувати три постанови. Перша постанова - це зняття, щодо зняття недоторканності. Я сам буду голосувати за цю постанову, тому що я голосував і завжди наголошував, що депутати не мають мати недоторканності. Щодо другої, третьої постанов - вам, шановні колеги, визначатися. Подивіться не відео і не сюжети, інформаційні сюжети, а подивіться висновки комітету і регламентного комітету, де більшість є монобільшості вашої, де голова від монобільшості, вже після цього голосуйте, як вам підказує совість. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ярославе. Слово для оголошення висновку комітету надається голові Комітету з питань Регламентну, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченку Сергію Віталійовичу. Шановна президія, шановні народні депутати, регламентний комітет на вчорашньому засіданні розглянув за участі Генерального прокурора Рябошапки Руслана Георгійовича, народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича три подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича, про надання згоди на затримання Дубневича Ярослава Васильовича і про надання згоди на обрання стосовно народного депутата Дубневича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту), які підтримані і внесені до

заслухано аудіозапис негласних розшукових дій, а також заслухано народного депутата Дубневича і його адвоката Пелюка. Після обговорення подань комітет ухвалив висновки. Висновки ті ви маєте, в яких комітет вважає, що всі три подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дубневича Ярослава Васильовича, про надання згоди на затримання народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича і про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту), які ініційовані заступником Генерального прокурора, керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким 11 жовтня 2019 року, підтримані і внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором Рябошапкою 17 жовтня 2019 року, 2019 року, є законними, оскільки ініційовано, підтримано і внесено належними суб'єктами з отриманням особливостей, передбачених частиною третьою статті 80 Конституції, частиною другою статті 482 Кримінально-процесуального кодексу і частиною другою статті 218 Регламенту парламенту. Комітет також висловив низку зауважень, зазначених у мотивувальній частині висновків, щодо достатності і обґрунтованості подань, законності одержання доказів, зазначених у поданнях. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, переходимо до обговорення питання. Прошу записатись на виступи від фракцій та груп.

Федина Софія Романівна. Герасимов Артур Володимирович. Шановний пане головуючий! Шановні колеги! Шановні українці! Шановні журналісти! фракція політичної партії "Європейська солідарність" є державницька і послідовницька політична сила, тому одразу хотів би сказати, що ми будемо підтримувати зняття депутатської недоторканності. І хотів би нагадати, що Закон про зняття депутатської недоторканності, який вступить в дію за декілька тижнів, був ініційований Президентом України Петром Порошенком, якщо хтось забув про це. Але хотів би сказати, що сьогодні не всім народним депутатам, на жаль, але все ж таки було роздане рішення Комітету регламентного, в якому, хотів би нагадати, переважна більшість членів комітету представляє фракцію "Слуга народу". Цитую це рішення, цитую текст, який розданий народним депутатам: "Слід зазначити, що за змістом подання докази відсутні і не надані. Повноваження відсутні, фактична можливість відсутня, відсутня об'єктивна сторона складу злочину". Це рішення комітету проголосоване вчора, який детально вивчив всі ці речі. хотів би сказати, чому це все сьогодні організовано, чому це організовано як шоу, як політичне шоу. А саме тому, щоб відволікти увагу від тотальних провалів на міжнародному треку. Ви подивіться, що сталося тільки за останні дні: відступ українських військ, провали на датському напрямку, провали на напрямку зараз тільки завдяки неймовірним зусиллям, в тому числі представників опозиції, підтримується двопартійна підтримка і по якій завдано нищівного удару. Подивіться, що твориться з позицією Угорщини, яка програна саме зараз, в останні тижні. З позицією Чехії, подивіться заяви керівництва Чехії. Заяви керівництва країни відносно НАТО, потрібно тільки одне: підтвердити що керівництво України воно веде країну в НАТО, підтвердити це, щоб не сталося, як в 2010 році, коли Янукович розвернув країну від НАТО. Чого зараз поступають, як Янукович? Ви що, боїтеся Кремля і Путіна? Українська армія Путіна і Кремля не боїться, Українські волонтери Путіна і Кремля не бояться. Чому нинішня українська влада боїться Кремля і боїться підтвердити прагнення України стати повноправним членом НАТО? Саме про це заяви пана Кулеби, саме про це заяви вищого керівництва країни. Тому, шановні колеги, політичне шоу за декілька тижнів до скасування депутатської недоторканності, яка почне працювати з 1 січня, це є тільки спосіб відволікти увагу. А відносно рішення комітету, хотів би ще раз процитувати: "докази відсутні і не надані, відсутня об'єктивна сторона складу злочину". Дякую за увагу. Загородній Юрій Іванович, "Опозиційна платформа – За життя". Шановний Дмитре Олександровичу, шановні народні депутати! Згідно статті 218, частини третьої, Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата повинно бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні факти й докази, що підтверджують факт вчинення зазначеного в поданні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України. У поданні про затримання чи арешт повинно бути чітке обґрунтування необхідності затримання чи арешту. Ознайомившись з матеріалами, які були надані Генеральним прокурором, а нам як членам регламентного комітету, і мені особисто, ці матеріали були надані за два тижні до того, як це питання розглядалося, так от, ознайомившись з цими матеріалами, а також учора розглядаючи всі ці питання на засіданні регламентного комітету, ми не почули достатніх доказів звинувачень щодо народного депутата Дубневича Ярослава. На моє запитання, чи буде народний депутат Дубневич ухилятися від слідства, чи буде він переховуватися від слідства, під телекамери, в присутності Генерального прокурора і керівника САП народний депутат Дубневич ствердно відповів: "Ні, переховуватись не буду, буду все діяти згідно законів України". Тому, виходячи з вищесказаного, "Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати подання Генерального прокурора України. Шановний Димитре Олександровичу, звертаюсь до вас із проханням зараз передати слово народному депутату Іллі Киві. ГОЛОВУЮЧИЙ. Враховуючи, що ви не встигли задати питання, 30 секунд – на запитання і хвилину – на відповіді Генеральному прокурору, 30 секунд. Добре. Вельмишановний Генеральний прокурор, у мене до вас є дуже важливе питання, яке просили поставити мене мешканці міста Одеси. Людей дуже обурює ваша позиція стосовно справи вбивці Стерненка, яку ви не довели до кінця, а "злили" в Службу безпеки України, де вона ховалася на протязі двох років. Вони питають: що вас наштовхнуло на ці противоправні дії, коли вбивця, який забрав життя батька трьох дітей... Давайте, колеги, задавати питання в рамках теми обговорення. Руслане Георгійовичу, до хвилини відповіді. Включіть з місця мікрофон Генеральному прокурору. Шановний пане Голово, я так розумію, що ми сьогодні розглядаємо подання про зняття недоторканності з народного депутата зовсім іншого, і питання Стерненка не є предметом розгляду парламенту, просто щоб не забирати час шановних народних депутатів, я думаю, що іншим часом. Я достатньо давав відповіді на це запитання і на комітеті, і публічно. Я не бачу сенсу зараз витрачати час знову на це. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Георгійович.

Шановні колеги, я думаю, що ніхто з присутніх в залі не сумнівається в тому, Верховна Рада ніколи не була, не є, не має бути і не буде адвокатом, прокурором чи судом. Для цього відповідно до Конституції й чинного законодавства є компетентні органи, які розберуться. По-друге, я нагадаю про те, що відповідно до процедури те, згоду на що ми даємо сьогодні, надає лише можливість відповідним органам клопотати у суді про певні заходи щодо людини, питання якої ми розбираємо. Третє. Я нагадаю вам, тим, хто забув, що під оплески у цій залі конституційною більшістю Верховна Рада проголосувала про скасування депутатської недоторканності і не було жодних заперечень щодо того, що ця норма є неправильною, несправедливою, образливою чи каральною. (теж нагадаю) законопроекти, які подовжували цей процес, який фактично завершували процес недоторканності, проголосовані не були, і сьогодні лунають заклики про те, що те, що сьогодні збирається робити Верховна Рада, є каральними заходами. Давайте спробуємо бути чесними з виборцями і з самими собою. Якщо ви вважаєте, що скасування депутатської недоторканності було передчасним і неправильним кроком, давайте вносити відповідний законопроект і вносити зміни до Конституції. Якщо ви вважаєте, що це було правильно, давайте будемо послідовними. І останнє, і дуже важливе. Я щиро сподіваюся, сподівається фракція "Голос", і маю надію, що сподівається вся Верховна Рада на те, що зміна підходів у роботі Генеральної прокуратури відбуватиметься не тільки з зміні назви ГПУ на ОГПУ, а ще й в зміні підходів. І тому закиди, які сьогодні лунали на адресу Генеральної прокуратури, і з боку депутатів, і вчора з боку профільного комітету, є абсолютно справедливими. І, не намагаючись підміняти собою Генеральну прокуратуру, чи як зараз прийнято говорити - Офіс Генерального прокурора, ми ще раз сподіваємося, що нарешті цей орган впорається з обов'язками, які на неї покладені. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ткаченко Максим Миколайович, депутатська фракція "Слуга народу". Доброго дня! Прохання передати слово колезі Андрію Мотовиловцю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрій Володимирович Мотовиловець. Шановні депутати, я Андрій Мотовиловець, партія "Слуга народу", і я є свідком політичної корупції пана Дубневича. Під час роботи в Міністерстві інфраструктури як радник Пивоварського Андрія Миколайовича за прийняття закону транспортним комітетом нам було поставлено умову про призначення людини на аеропорт "Львів". Ви можете зараз побачити, що ми відмовились від цієї вимоги, ми провели відкритий конкурс. Ви можете зараз побачити показники аеропорту "Львів". Ви можете побачити, і скільки вильотів, і як змінився він. Зараз ми кажемо не про фамілії, ми зараз кажемо про політичну корупцію. Або ми її зупинено, або вона буде продовжуватись. Ми змінили Президента, ми змінили Верховну Раду, я прошу вас змінити монополію Дубневича в "Укрзалізниці". Дайте шанс державним підприємствам на прозорий розвиток. Дайте шанс працівникам державних підприємств побачити, що ми закінчуємо політичну корупцію. Я прошу вас, нашу партію сьогодні проголосувати за ці три питання, це дуже важливо. Це доказ того, що ми закінчуємо політичну корупцію. Це свобода нашим міністрам в прийнятті рішень. Це закінчення політичного бізнесу: йти у Верховну Раду, призначати своїх міністрів, призначати своїх людей на державні підприємства і отримувати за це кошти. Бізнес повинен бути вільним, без політики. Політики повинні приймати закони, а не впливати на державне підприємство. Я прошу вас підтримати всі три питання та надати право Генеральному прокурору виконати свої

Дякую, шановний Дмитро Олександровичу. Шановні колеги! Ну, про висновки Комітету з питань Регламенту знає вже вся Верховна Рада і вся країна. Що по суті по відношенню до Дубневича нема ні доказів, нема ніяких, дійсно, підстав вважати, що він здійснював злочини. Хтось, у невстановленому місці невстановлені особи щось там робили і так далі. Але я хочу звернутися до всіх мажоритарників, які тут присутні. Хто дійсно працює в окрузі, знає, що десятки підприємств розташовані в округах і постійно до вас звертаються зі своїми проблемами. Проблемами у відносинах із державою, проблемами з тендерами, які проводить держава і так далі. І ви всі звертаєтесь до підприємств, до уряду, щоб українська промисловість мала підтримку, щоб не купували іноземні промислові вироби, щоб аграрники мали підтримку і так далі. Ви всі працюєте в комітетах. То можна вас рахувати корупціонерами чи ні через те, що ви тільки звертаєтесь до державних органів? Кожен, хто працює в комітеті, знає в галузі, до якої відноситься комітет, практично всіх. І так можна всіх звинуватити, що ви корупціонери. Але що відбувається насправді? Чому така процедура сьогодні запущена? А відбувається тому, що, всього-на-всього, кілька тижнів тому наша депутатська група відмовилась голосувати за законопроект про так звану реформу судів України – Верховного Суду і інших судів. Це вже п'ята псевдореформа. Після того пішли ці терористичні речі і почали показово "розстрілювати" одного з депутатів для того, щоб всіх нас, а потім і вас, примусити бути слухняними. А чому слухняними? Бо на кону стоять подальші голосування. Голосування за вказівками МВФ щодо продажу землі української іноземцям, щодо продажу і розпродажу промисловості великої, щодо великої приватизації найпотужніших, найприбутковіших українських державних підприємств. І тут потрібно, щоб всі були ручні, щоб показати сьогодні, що можна зробити з депутатом, навіть коли комітет показує і говорить, що немає жодного складу злочину, немає доказів, немає ніяких обставин, щоб його сьогодні арештовувати і притягати до відповідальності. Він готовий зняти недоторканність, готовий ходити в суди і доказувати. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, чому так відбувається. Бо Україну хочуть перетворити на залежну повністю, її і так перетворюють 10 років, щоб набиралося кредитів, розпродавали все, що тільки можливо і неможливо, і зробити це вашими руками, щоб ви були слухняні. І цей показовий розстріл для вас, в першу чергу для депутатів від провладної фракції. Тому думайте, думайте, що ви маєте робити – голосувати чи ні. Недоторканність можна знімати, він просить, хай іде доказує в судах. Але робити показові зразу арешти, щоб зробити всіх слухняними перед важливими голосуваннями, я не думаю, що це метод нової влади. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вікторе Васильовичу. Шановні колеги, давайте не маніпулювати тим, що прийняв комітет. Я зараз ще дам слово голові комітету, тому що те, що сьогодні відбувається в залі, відсилка до… там не знайшли докази. Комітет – це не суд, він не знаходить докази, він лише приймає рішення щодо подання Генерального прокурора. Я зараз… Почекайте, будь ласка. Я дам зараз ще раз слово голові комітету. Прошу на це звернути увагу і шановних представників ЗМІ, які зараз є в залі, щоб чітко почути позицію комітету. Включіть, будь ласка, мікрофон Кальченко. Шановні колеги, будь ласка, послухайте всі, щоб потім не бути жертвами омани. 11:08:12 КАЛЬЧЕНКО С.В. Дякую, пане Голово. Шановні народні депутати, я, дійсно, пишаюся роботою нашого комітету: два із трьох висновків були затверджені вчора одноголосно, третій висновок був затверджений 9 голосами із 11 членів. А тепер подивіться, і мені дуже прикро, що тим текстом, який викладений, просто маніпулюють. Я привертаю вашу увагу на ті на ті аргументи, які лунали. 11 сторінка висновку комітету, третій абзац знизу. У поясненнях народного депутата Дубневича. Народний депутат дав свої пояснення. А далі все те, що начебто приписують висновку регламентного комітету, - це є цитати із пояснень народного депутата Дубневича. І я тоді їх втретє повторю. У поясненнях народного депутата Дубневича зазначено: всі подані в поданні твердження жодного доказу в їх обґрунтуванні, всі викладені в поданні твердження абсолютно не ґрунтуються на доказах, жодне з наведених тверджень про конкретні обставини, вчинення конкретних, абсолютно не ґрунтуються на доказах. Це не позиція регламентного комітету – це цитата із пояснень народного депутата Дубневича. Далі читайте: "Стверджую". "Стверджую", не комітет стверджує, а "стверджую", і це продовження цитати, лапки не закриті. Далі. "Висновок експерта про наявність збитків відсутні". Це позиція народного депутата Дубневича, яку він сьогодні знову озвучив. Збитки ПАТ "Укрзалізниця" не завдані, а зміст є оманливим. Це позиція народного депутата Дубневича, а не та думка, якою додержується регламентний комітет. До подання не додано жодних доказів вчинення Дубневичем перевищення наданих повноважень. Це позиція шановного народного депутата Дубневича. Щодо кримінально-правової кваліфікації діянь Дубневича. Це також позиція пана Дубневича та його адвоката, яка була вчора на засіданні комітету озвучена і була взята до відома. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Віталійович, я прошу вибачення, мало часу. Ще раз, якщо можна, висновок комітету. Висновок комітету є таким, що подання є законним, оскільки ініційовано, внесено належним суб'єктом. Комітет висловив деякі зауваження стосовно обґрунтованості, вони виділені по тексту. А все те, що приписують позиції комітету, – це позиція, яка викладена в в письмових поясненнях депутата. От вони і є до того, як закриваються лапки. Можете перевірити і звірити з автентичним текстом подання пояснень самого депутата Дубневича. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу записатись на виступи від народних депутатів. Регламент - до 9 хвилин. Бужанський Максим Аркадійович, фракція "Слуга народу". Шановні колеги, шановна президія, ось там сидить колишній Президент України Петро Порошенко, якого три чверті громадяни України считают мародером та злочинцем. Він, який є автором Закону щодо зняття депутатської недоторканності, ганебно уникає допитів, ховаючись за залишками цієї недоторканності. Ось там сидить Генеральний прокурор Рябошапка, який обіцяв нам всім, коли ми підтримали його кандидатуру на пост Генерального прокурора, що він буде притягувати до відповідальності перших осіб держави та колишньої влади. Що ми бачимо? Ми бачимо, що спливає термін, який йому надали для того, щоб він продемонстрував якісь результати. Та він чіпляється за це діло Дубневича, яке так, воно є, але це не першої важності річ. Це спроба ввести нас в оману. Я вважаю, що зараз ми повинні зняти недоторканність з Дубневича. Але я особисто я не готовий взяти на себе функції суду та вирішити, чи можна, чи нельзя його затримати та заарештувати. Я вважаю, що доказів для цього недостатньо. І я вважаю, що все, що відбувається зараз, це спроба Генерального прокурора Рябошапки продемонструвати, що він щось робить, щоб дати змогу колишньому Президенту Петру Порошенку, ось він, надалі ховатись за депутатською недоторканністю. Я прошу вас про це не забувати. Дякую. Геращенко Ірина Володимирівна. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", північ Одещини. Шановні друзі, по-перше, ви вже півроку влада. Що ви все нарікаєте? Що вам все щось не вистачає? Півроку. Давайте, будь ласка, хочете перевірити - перевіряйте всіх, вносьте щодо всіх. Півроку ви вже, 10 відсотків свого терміну ваш Президент вже відбув. Півроку з п'яти. Все. Годі розповідати про "попередников", це вже набридло всім. Дайте якийсь результат людям. Де ці результати? Значить, по-перше, я хочу звернутись до Голови Верховної Ради. Ви вибачайте мені, але все-таки в нас є Регламент і ваше прізвище - не Регламент. Ви не можете самі по собі вирішувати, коли на табло є час, ви маєте, ви зобов'язані дати слово. Ви не можете собі думати, скільки буде тривати відповідь, це не ваша справа, це не ваша справа. І ви маєте давати слово. І так вже сьогодні це слово отримати в нашій державі не так легко, як було. Знаєте, я вам скажу, є табу, і табу – це виконувати Регламент і не порушувати його. Це я звертаюсь до вас. Тепер щодо суті подання і щодо нашого рішення нашої фракції. Фракція "Європейської солідарності" підтримує зняття депутатської недоторканності, завжди підтримувала і сьогодні ми теж проголосуємо за це рішення. Всі мають відповідати перед законом. Нема в країні поділу на панів та холопів, такого не має бути. Однак, коли ви вводите людей в оману, в тому числі щодо комітету. Ось я спеціально взяв висновок комітету, він всім вам розданий, колеги. Нам тільки що розповіли, що там нема ніяких зауважень. Ну як це? Я читаю, будь ласка. "Комітет дійшов висновку", там "поданий Рябошапкою", да-да-да, "частиною другою"… "та висловив низку зауважень, зазначених у мотивувальній частині висновку щодо достатності і обґрунтованості подання, законності одержання доказів, зазначених у поданні". Чи вже не в "Слуги народу" більшість в цьому комітеті? А тоді скажіть, будь ласка, в кого? Ви це рішення прийняли і нам це роздали. І коли сьогодні ми його цитуємо, ви кажете, що це не правда, щось вам тут не подобається. Хотів би вам нагадати, шановні друзі з нашої монобільшості: ви обіцяли людям, що за кнопкодовство будуть класти мандат. Ніхто не поклав. Ви обіцяли людям, що будуть у Верховній Раді займатися тільки справами Верховної Ради, вже знаєте, не буду навіть казати, про що тут тільки ще не займаються, і ніхто ні за що не відповідає. Ви розповідали людям, що у нас буде якась справедливість. Ви розповідаєте зараз про транспортний комітет 2015-2016 року. Я вам хочу сказати, зараз транспортний комітет під вашим керівництвом призначив позаштатним радником президента авіакомпанії МАУ…

Юрчишин Ярослав Романович. Доброго дня, колеги! Буквально трошки більше, ніж два місяці тому, 80 відсотків цієї зали обиралися не заради розкоші бути вищими, ніж інші громадяни України. Чи передбачено для інших громадян можливість отримання рішення Верховної Ради перед рішенням суду? Ні. Чи передбачено для інших громадян України процедура отримання дозволу слідчими органами на здійснення слідчих дій? Ні. І ми обіцяли, що ми будемо рівними перед законом, громадяни України і народні депутати, які нічим не кращі і не гірші, ніж інші громадяни України. Ми обіцяли скасувати недоторканність, так от, сьогодні три голосування - це відповідь на питання, чи ми готові скасовувати недоторканність. Не вводьте себе в оману рішеннями минулого скликання Верховної Ради, яка легко скасовувала недоторканність. І все, більше ніхто не відповідав, далі рішень не було. Не заважайте слідчим органам і судовим органам робити свою функцію, зроблять неякісно - вони політично будуть відповідати. Хочете політично відповідати ви заважайте слідству і судовим органам. І останнє. Колеги з правоохоронного комітету, скасуйте нарешті недоторканність в цілому, перестаньте дискусію вести про те, як це робити. Це треба поставити крапку. Інакше нас примушуватимуть от такі шоу слухати кожного разу, коли депутат вчинить злочин або буде підозрюватись у вчиненні злочину. Ми не слідчі органи, щоб визначати, правий чи неправий, але ми маємо створити умови для слідчих і судових органів зробити це. Тому, голосуючи, голосуйте так, ніби ви громадяни України, а не небожителі-депутати. Не ховайтеся! Дякую.

Доброго дня, шановні колеги! Я думаю, що всі фракції вже мали можливість ознайомитися з документами Генеральної прокуратури і зробити для себе, власне, вибір, як хто буде голосувати? Але свій виступ я б хотіла присвяти іншій темі, яка, я вважаю, об'єднає принаймні жінок нашого парламенту. Як знаєте, вчора, всі ми були свідками ситуації: непрофесійної, ганебної поведінки чоловіка, який очолює Комітет у закордонних справах, і, власне, обурливість викликає саме не поведінка цього чоловіка, а череда брехні, яка послідувала у виправдання на рахунок цієї поведінки. Власне, я вважаю, що керівник Комітету у закордонних справах має уособлювати дипломатію і представляти нас на міжнародній арені. окрім цього, я вважаю, що фракція, яка делегувала його до складу цього комітету, до неї входять багато жінок, які можуть зайняти місце, професійних та гідних. Тому ми будемо ініціювати питання відкликання голови комітету, оскільки ми не бачимо жодної реакції від фракції, яку він представляє. Дякую за увагу.

Колеги, в нас сьогодні буде ще Столтенберг. Я думаю, що буде краще, якщо ми до таких преній перейдемо після цього, після цього, після цього. В нас питання, в нас інше питання. Колеги, давайте далі. Шановні колеги, переходимо до наступного в порядку. Для заключного слова слово надається Генеральному прокурору України Рябошапці Руслану Георгійовичу. Дякую. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, буквально два аспекти щодо самого злочину, дуже коротко. Є два підприємства, керівники цих підприємств – помічники народного депутата. Згідно з висновком експертизи, ці два підприємства повинні були укласти угоду закупівлі між собою, без двох прокладок, це написано у висновку судового експерта. Внаслідок того, що впхали дві прокладки, держава понесла збитки на 93 мільйони. Ці прокладки по документам, по відкритим державним реєстрам, підконтрольні народному депутату Дубневичу, це відкрита інформація. Щодо впливу народного депутата Дубневича на ці контракти, я просто ще раз зацитую протокол негласних слідчих розшукових дій, де керівник одного із підприємств, яке закупало ці запчастини, говорить, що він не може підписувати договори про пролонгацію постачання продукції заводу і говорить, що інший керівник заводу має подзвонити з цього приводу саме Дубневичу. Я не розумію, чому керівники підприємств, які незалежні від керівника транспортного комітету, мають дзвонити керівнику транспортного комітету і просити в нього згоду на укладення контракту між двома державними підприємствами. Оце, в принципі, двома словами дуже просто все, що відбувалося. І вам вирішувати, чому держава тут втратила 93 мільйони гривень, і як ми можемо швидко їх разом з вами повернути державі. Дякую. Дякую. Ярослав Васильович, прошу. Для заключного слова запрошується Дубневич Ярослав Васильович. Шановні колеги народні депутати! Є два підприємства: НАБУ як державний орган і Білоцерківський завод, який виготовляє колеса для автомобілів. І є просте запитання: чому НАБУ в системі ProZorro купляє у дилерів колеса для своїх автомобілів і ставить, прокладки купляє на 60 відсотків дорожче, чим у Білоцерківського заводу, українського виробника? Наступне питання. Це для вас, щоб ви задумалися. Наступне. Тут виступав колега - народний депутат, який був в свій час помічником міністра інфраструктури Пивоварського. Так я от вам всім розповім, чому я показав "во!" Шульмейстеру. Бо тому що Шульмейстер, будучи першим заступником міністра інфраструктури, спочатку пролобіював, щоб виконуючим обов'язки на Львівський аеропорт був представник одеситів Кауфмана і Грановського, а потім хотів розірвати відкритий конкурс і правдами-неправдами знову затвердити. І ми разом з депутатами від Львівщини сказали: "Во тобі, чоловіче!" І саме тому відбувся відкритий конкурс, і Тетяна Романовська зараз керує аеропортом "Львів", і аеропорт "Львів" показує одні з найкращих результатів. Наступне питання, яке я показав ще Шульмейстеру і Пивоварському це коли вони хотіли, щоби коли йшли два законопроекти про спеціальний дорожній фонд, перше, це розпреділення автомобільних доріг, який розбивав, скільки буде державних доріг, а скільки місцевих доріг, а другий законопроект - це другий закон про фінансування місцевих доріг і державних. Так от, закону про місцеві дороги, про фінансування доріг місцевих і дорожніх не було, а перший закон вже був підготовлений, про розприділення доріг, вже до другого читання. І я їм сказав як голова комітету, що я відкличу цей закон до тих пір, поки не буде підготовлений закон про фінансування доріг, бо нічого передавати дороги органам місцевого самоврядування без належного фінансування. І честь, і хвала попередньому Комітету транспорту тому, що прислухалися, і колеги попереднього скликання прислухались, і ми проголосували паралельно два закони. І Закон про спеціальний дорожній фонд зараз працює і показує добрі результати.

що ви залучаєте спеціалістів і експертів в транспортний комітет, я так само робив. Але, дивіться, шановні депутати, особливо мажоритарники, щоби вам не вставляли... Дякую, Ярослав Васильович. Шановні колеги, обговорення завершено. Переходимо до голосування. Прошу підготуватись до голосування. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича. Прошу підготуватись до голосування. притягнення до кримінальної відповідальності. ( Шум у залі) Що "ні"? Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. Це зняття депутатської недоторканності, шановні колеги. Прошу підготуватись до голосування. Готові голосувати? Готові голосувати? Ще раз озвучу, шановні колеги. Відповідно до статті… Тиша в залі тоді, тому що потім, знаєте, третій раз, п'ятий. …до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича. Це і є зняття недоторканності. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-332 Рішення прийнято. Ставлю на голосування наступне питання. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на затримання народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-241 Рішення прийнято. Покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 220, "Опозиційна платформа - За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 19, позафракційні – 2. Наступне питання ставлю на голосування. Відповідно до статті 80 Конституції України, частини сьомої статті 221 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ставлю на голосування питання про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Дубневича Ярослава Васильовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешт). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні колеги, я хотів би нагадати, що сьогодні у нас будуть гості у Верховній Раді, а саме Єнс Столтенберг. І він буде виступати у нас на засіданні. Це відбудеться… Я думаю, що це можливо буде в кулуарах зробити. Шановні колеги, я пропоную тоді перейти до розгляду питання. Після цього, якщо ви не будете заперечувати, ми зробимо перерву на виступ нашого гостя. Наступна пропозиція. Нам необхідно так, як ми домовлялись з керівництвом фракцій та груп, побудувати нашу роботу наступним чином: ми перерву будемо робити з 12 до 13, а після цього продовжимо нашу роботу з 13 до 14:30. У мене питання: це треба проголосувати? Да. Давайте проголосуємо, щоб не було після цього питань. Шановні колеги, пропоную проголосувати за вищезазначені зміни до нашої роботи в рамках ранкового засідання Верховної Ради України.

з 13-ї ми працюємо не до 14-ї, а до 14:30, а після цього з 14:30 до 16-ї перерва, а далі будемо працювати, як визначиться Верховна Рада, але це буде трошки пізніше. Шановні колеги, ставлю на голосування ту пропозицію, яку я тільки що озвучив. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, переходимо до розгляду питання. Вам запропонований проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.10.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (реєстраційні номери: 1008-П, 1008-П1, 1008-П2). Слово для доповіді надається народному депутату України Климпуш-Цинцадзе Іванні Орестівні.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, я хочу нагадати, що 16 жовтня 2019 року ця Верховна Рада ухвалила рішення про прийняття в цілому абсолютно ганебного законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (номер 1008). По-перше, хочу звернути вашу увагу на те, що головне управління Верховної Ради, юридичне управління Верховної Ради висловлювало до зазначеного законопроекту численні зауваження системного характеру і рекомендувало направити його на повторне друге читання. І вважаю, що законопроект не можна було голосувати за основу і в цілому, і це було грубим порушенням Регламенту Верховної Ради України. По-друге, цей законопроект порушує, наголошую колеги, нагадую, куди ми рухаємось. Ми з вами заявили, що рухаємося в Європу. Законопроект порушує право Європейського Союзу, порушує принципи Ради Європи, порушує незалежність судової гілки влади. І ми з вами як депутати і Голова Верховної Ради отримали відповідні листи від керівника Місії Європейського Союзу в Україні, від керівника представництва Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні, від послів Канади, Великобританії і Німеччини. власне кажучи, проголосувавши це рішення, ми… ні, не ми, а ви, познущалися над судовою системою України, пішли на конфронтацію з нашими європейськими колегами, з Канадою, і ви забираєте в України наше європейське майбутнє, хоча, знову ж таки нагадую, декларуєте європейську інтеграцію пріоритетом. На мою думку, є достатньо аргументів, щоб одуматися, виправити вашу помилку і проголосувати…

Дякую. Будь ласка, я надаю слово народному депутату України Папієву Михайлу Миколайовичу. Михайло Миколайович Папієв. Немає Михайла Миколайовича? Ну, немає доповідача. Я запрошую до слова народного депутата України Герасимова Артура Володимировича.

Шановний пане головуючий, шановні колеги, шановні журналісти, шановні українці! Ви знаєте, коли ми говоримо про судову реформу, то одна справа - те, що показують по телевізору, і те, що дивляться люди, які дивляться телевізор, а інша справа - це те, що думають ті, хто стикнувся з судовою системою після цієї реформи. Чи все там полагодили? Чи все там було добре? Звичайно, що ні. Тому що такі речі не робляться ні за місяць, ні за два. Але дослідження, проведені незалежними соціологічними агенціями разом з нашими закордонними партнерами, я маю на увазі не тільки USAID, а й інші, вони підтвердили, що довіра і задоволеність ефективністю судовою системою серед адвокатів і серед тих громадян України, хто особисто стикнувся з судовою системою протягом останніх років, вона значно зросла. я прошу вас підтримати цю постанову, тому що законопроект, який був проголосований монобільшістю фракцією "Слуга народу", він, дійсно, віддаляє нас від європейського майбутнього. зазіхає на незалежність судової системи. Але, крім цього, що стосується постанови, яка була внесена мною, хотів би звернути увагу на ще одне питання. Це постанова відносно поваги. Шановні колеги, от просто зараз, я пам'ятаю багато інтерв'ю представників "Слуги народу", що тут розмовляють в парламенті, я зараз дивлюся на вашу фракцію: ви взагалі не слухаєте, ви розмовляєте, ведете розмови, стоїте задами до президії, де сидять ваші представники. коли розглядалося питання Верховного Суду, Голові Верховного Суду навіть не дали права висловлюватися. Одна хвилина, яку дали, - це репліка, це не є виступ. Читайте Регламент, там чітко написано, що Голова Верховного Суду має право на гарантований виступ в Верховній Раді. Тому прошу підтримати постанову і зупинити ганьбу, яку ви, на жаль, проголосували. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я надаю слово голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергію Віталійовичу Кальченку. Дякую. Шановна президія, шановні народні депутати! Ще 17 жовтня регламентний комітет на своєму засіданні розглянув проект Постанови реєстраційний номер 1008-П про скасування про скасування рішення Верховної Ради від 16 жовтня про прийняття Закону 1008, яким пропонується скасувати цей закон закон у зв'язку з тим, що було порушення під час розгляду законопроекту в другому читанні і прийнятті відповідного рішення. І у письмовій заяві до Голови Верховної Ради автори зауважують, що проект Закону не відповідає праву Європейського Союзу, рекомендаціям Ради Але автори проекту не зверталися до головуючого на пленарному засіданні про порушення, встановленої Регламентом, процедури при розгляді і голосуванні. Наступного дня, 17 жовтня, після реєстрації проекту постанови автори звернулись з відповідною письмовою заявою, хоча проект постанови та письмова заява мають подаватися одночасно відповідно до частин п'ятої і шостої статті 48 Регламенту. Тому регламентний комітет прийняв рішення запропонувати Верховній Раді визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення. В подальшому, відповідно після подання альтернативних проектів - це 1008-П2, 1008-П1, 1008-П1, - регламентний комітет їх розглянув вчора на засіданні і так само прийняв рішення: запропонував парламенту визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначених В тому числі і стосовно 1008-П2 комітет звертав увагу, що народні депутати-ініціатори не звертались до головуючого на пленарному засіданні про порушення встановленої Регламентом процедури під час розгляду та голосування цього законопроекту. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми переходимо до голосування по цих трьох проектах. Я прошу зайняти ваші місця, я хочу нагадати, що позиція комітету була - визначатися залу. Тому я буду ставити по номеру надходження. Шановні народні депутати, я попрошу зайняти свої місця. І я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.10.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до деяких законів України про діяльність органів суддівського врядування, проект 1008-П Прошу голосувати та визначатись. За-71 Рішення не прийнято. Другим… Покажіть по фракціях, будь ласка.

проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.10.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", проект 1008-П1 (депутатський). Прошу голосувати та визначатись. Для тих, хто запізнився: обговорення не було, тому що не було пана Папієва в залі. Тому що не було бажання до обговорення у вас. Шановні колеги, надійшла наступна постанова… Ще раз, ви наполягаєте обговорити вашу? Добре, шановні колеги, просто у нас зараз будуть наші колеги, які підтримують напрямок НАТО. Я не хотів би, щоб ми переривали цим питанням рішення, по якому, я думаю, за попередніми двома голосуваннями ви бачите. Йдемо вперед, да? Обговорюєте? Добре, колеги. Тоді я прошу по останньому проекту, де є наполягання на обговоренні, записатися: два – за, два – проти.

Шановні колеги, ви знаєте, дійсно, ми закликаємо все ж таки зараз всіх присутніх депутатів в цьому залі почути, що обговорюється в нашій постанові, що, по суті, ми даємо шанс зараз зберегти обличчя монобільшості - єдиній фракції, яка проголосувала за цей закон, цей закон, уже розкритикований Радою Європи, уже розкритикований нашими європейськими партнерами, і скасувати його нашою постановою. Дуже важливо, колеги, щоби ми усвідомлювали, що коли ми рухаємося до європейської спільноти, наше законодавство має відповідати цим нормам і стандартам. що вашими голосуваннями за цей закон ви і погіршили ситуацію з правами людини в країні, де ви обіцяли насправді підтримувати права людини. Сьогодні у Верховному Суді дійсно більше 70 тисяч тисяч насправді справ чекають свого розгляду. І, ви знаєте, на одній з телепрограм, де ми були із шановною колежанкою з "Слуг народу", вона заявила, що, ну, цей закон допоможе розгрузити Верховний Суд. Це було настільки смішно, тому що першокурсники юридичних вузів знають, що це остання насправді касація, яку неможливо розгрузити. дивно, коли, не володіючи азами, азами в сфері юридичній, ви приймаєте рішення, яким перекреслюєте право на правосуддя мільйонів громадян України. Ми закликаємо вас, насправді так само допомогти зберегти обличчя Президентові, якого ви примусите підписати а вже в грудні будуть негативні висновки Ради Європи, Венеціанської комісії. І так само, ви знаєте, ми хочемо підтримати от виступи попередніх колег відносно того, що "Слуги" в першу чергу мають дбати про міжнародну репутацію України, а не коли голова профільного комітету підігрує підігрує певними есемесками найгіршим міфам про Україну, про те, що тут за 100 доларів можна купити жінку. Це повна ганьба насправді, і нам так само здається, що голова комітету мав би подати у відставку. Дякую. Я хотів би також попросити, щоб всі обговорення стосувалися тільки тих проектів, які слухаються. І до вас, як до людини, яка наділена юридичними знаннями, від людини, яка не має юридичних знань, хочу звернути увагу, що вчора зайшов в комітет проект від Президента щодо фільтрів, процесуальних фільтрів щодо Верховного Суду задля його відгруження. Це я просто пояснюю, може, ви не володієте інформацією. Дякую. Я надає слово депутати Абдулліну Олександру Рафкатовичу від фракції "Батьківщина". Перепрошую, народний депутат Власенко Сергій Володимирович. Дякую, шановний пане головуючий. Насправді, ситуація не така проста, як ви щойно зазначили. Дійсно. В комітет вчора зайшов законопроект про фільтри, який, незважаючи на те, що це було обговорення лише щодо включення в порядок денний, але був достатньо критично оцінений членами комітету як такий, що не виконує тих завдань, які містяться в заголовку цього законопроекту, який взагалі стосується трошечки інших питань. Але, повертаюсь до постанови, яку сьогодні обговорюємо. Насправді, дійсно, законопроект 1008 викликав дуже велику кількість питань і не лише всередині цієї сесійної зали. Всі ці питання були озвучені під час оголошення і обговорення поправок, але, на жаль, вони не були сприйняті ані комітетом, ані сесійною залою. До речі, на моїй пам'яті, може, мене хтось поправить, але на моїй пам'яті вперше Генеральний секретар Ради Європи за власною ініціативою скерувала цей законопроект до Венеційської комісії і, дійсно, як було зазначено, уже в грудні ми очікуємо висновок Венеційської комісії щодо цього законопроекту. Не хочу бути людиною, яка передбачає і вангує, але оскільки цей законопроект очевидно суперечить попереднім висновкам Венеційської комісії з аналогічних питань, то я думаю, що висновок буде не сильно на користь України в цьому питанні. А відтак, я би закликав всіх зараз, можливо, підтримати цю постанову, надати можливість Венеційській комісії надати свій висновок так, щоб ми розглянули цей висновок і врахували під час подальшого обговорення законопроекту 1008, повністю імплементували цей висновок в текст законопроекту 1008, щоби цей закон відповідав стандартам Ради Європи, відповідав всім іншим нашим намаганням уніфікувати наше законодавство із законодавством Європейського Союзу і з рекомендацією… з рекомендаціями Ради Європи. Прошу підтримати постанову. Дякую. Дякую, Сергію Володимировичу. Шановні колеги, оскільки більше бажаючих не записалося, я ставлю на голосування проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 16.10.2019 року про прийняття в цілому як Закону України проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування (Постанова 1008-П2). Прошу голосувати та визначатись. За-73 Рішення не прийнято. Шановні колеги, ми переходимо до розгляду проекту Закону про публічні електронні реєстри (реєстраційний номер проекту 2110) ( Шум у залі) Шановні друзі, давайте все-таки, поки веду я, буду вести я. Якщо є питання, підійдіть. Ми всі питання вияснимо, не треба кричати. Все-таки парламент - це зал для дискусій, а не криків. Шановні колеги, я ставлю на розгляд проект Закону про публічні електронні реєстри (реєстраційний номер 2110), а також альтернативний 2110-1. Я запрошую до слова... спочатку я хочу поставити розгляд за скороченою процедурою. Прошу поставити і підтримати розгляд за скороченою процедурою. Готові? Прошу голосувати та підтримати.

За-175 Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову підкомітету Комітету з питань цифрової трансформації народного депутата Романа Васильовича Соху. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні народні депутати, Комітет з питань цифрової трансформації розглянув на своєму засіданні ці два законопроекти. Перший – це 2110, це законопроект про публічні електронні реєстри. І законопроект за номером 2110-1: про основні засади упорядкування та розбудови національного інформаційно-комунікаційного простору. Вважаю за необхідне зазначити, що законопроект 2110 про публічні електронні реєстри вже вносився в Раду для розгляду Законопроект 2110 розроблено з метою унормування системи публічних електронних реєстрів, визначення уніфікованої інституціональної структури функціонування публічних електронних реєстрів та єдиних вимог до їх створення, введення, взаємодії, адміністрування, модернізації, реорганізації та ліквідації, а також до створення реєстрової інформації та її використання у інших інформаційних системах при здійсненні дозвільної та іншої управлінської діяльності, надання адміністративних послуг. Альтернативний законопроект покликаний створити правові засади врегулювання суспільних відносин у сфері інформатизації. Народні депутати, члени комітету, проаналізувавши ці законопроекти, визначили, що законопроект 2110 пропонує чітко врегулювати визначене коло питань щодо відносин, які виникають у сфері функціонування публічних електронних реєстрів та має більш досконалу структуру. Перелік питань, запропонований до врегулювання альтернативним законопроектом, затрагивает такі питання, як державна підтримка розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Державне регулювання… дякую. Шановні колеги, будь ласка, займіть свої місця, запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги! В Україні з візитом перебуває Північноатлантична рада під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Зараз почесні гості перебувають у залі Верховної Ради України, давайте їх привітаємо. (Оплески)

новий Президент, новий парламент, нові можливості для всіх українських громадян. І це для вас також можливість, обраних представників, приймати складні рішення, які необхідні для успішності реформ, і створювати майбутнє, на яке заслуговує ваша країна. Багато з вас нещодавно обрані, нові в парламенті і нові навіть в політиці. ваша можливість бути рішучими, щоб принести широкі зміни для просування вперед амбіційних реформ. Протягом багатьох років я сам також був депутатом парламенту. Я дуже добре розумію, наскільки це складно бути членом парламенту, а особливо в дуже важливі часи для цієї країни. І я також маю сказати, що це необхідно для майбутнього вашої країни. Сьогодні зі мною 29 представників Північноатлантичної ради і представник Північної Македонії, яка невдовзі стане 30 членом. всі країни-члени Альянсу представлені сьогодні в Києві. Кожен посол представляє свою власну країну. І кожна країна підтримує вас з тим, щоб у майбутньому ви знали: НАТО буде на вашому боці. Більше 5 років тому російські солдати незаконно анексували Крим. акт завдав важкого удару по Україні і він підірвав мир і стабільність в усій Європі. НАТО не сприймає і не буде сприймати незаконної і нелегітимної анексії Криму. Ми закликаємо Росію повернути контроль над півостровом Україні і припинити свої дії з дестабілізації на сході України. Всі члени Альянсу НАТО: і з Європи, і Північної Америки єдині в своєму засудженні російської поведінки. Минулого місяця Росія і Україна це був найбільший обмін з часів анексії Криму. Це був крок в правильному напрямку. Разом з зусиллями в "нормандському форматі" це допомагає повністю впроваджувати Мінські угоди. Росія несе велику відповідальність за впровадження цих угод. Росія повинна припинити свою підтримку бойовиків і найманців на сході, вона повинна вивести свої сили і озброєння з української території. спостерігачі ОБСЄ повинні отримати повний і безперешкодний доступ до всієї території України, і має бути понесена відповідальність за знищення літака рейсу МН17, коли загинуло 298 людей. вітаю прагнення Президента Зеленського знайти мирне розв'язання конфлікту на сході України. Протягом 5 довгих років цей конфлікт вбивав людей, більше 13 тисяч українців загинуло, і ще більше гине майже кожного тижня. Більше мільйона людей були змушені покинути свої домівки, інші не мають можливості жити нормальним життям. І цим стражданням треба покласти край. Протягом багатьох років НАТО підтримує інституції і Збройні Сили України. І останнім часом через комплексний пакет допомоги, допомагаючи вам запроваджувати важливі реформи з покращення командування і управління Збройними Силами, удосконалення системи військової освіти і підготовки, і заохочення переходу на стандарти НАТО, а також забезпечення більшої стійкості проти гібридних загроз, Ми посилили свою підтримку українським Військово-Морським Силам в Чорному морі, в тому числі через співпрацю з вашими ВМС з більшим рівнем обміну інформацією, портовими візитами і навчаннями. Окремі члени Альянсу також надають значну військову підготовку українським Збройним Силам, демонструючи важливість трансатлантичного зв'язку, а також нашого партнерства з Україною. Але наше партнерство - це не дорога з одностороннім рухом. Попри надзвичайно складні обставини вдома, Україна протягом багатьох років довела беручи участь в місіях і працях НАТО по всьому світі, від нашої тренувальної місії в Афганістані до розгортання Вона також робить свій внесок в сили реагування НАТО і готується робити свій внесок в тренувальну місію НАТО в Іраку. Україна допомагає покращати і удосконалити євроатлантичну безпеку, і я вам за це вдячний. Пані і панове, цей новообраний парламент має історичну можливість змінити Україну на краще. І всі ви вже зробили потужний ривок вперед. І я очікую запровадження Закону про національну безпеку, який був прийнятий минулого року, з парламентським наглядом над Радники НАТО будуть працювати з вами над запровадженням євроатлантичних принципів і найкращих зразків роботи для посилення верховенства права, для забезпечення прав меншин, для боротьби з корупцією і для того, щоб всі аспекти державного життя були відкритими і прозорими, з тим, щоб інституції України краще служили інтересам народу України. Це буде підтримувати прагнення України вступити до НАТО. Як суверенна держава Україна має право вибирати свої власні системи безпеки. Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою. Тим, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи. Але, врешті-решт, членство - це є рішенням членів Альянсу НАТО Ніхто за межами країни не має права вето. Час сфер впливу пішов у минуле. Вчора Північноатлантична рада відвідала Одесу і була в Національній морській академії, яку НАТО підтримує з часу незаконної анексії Криму. Працюючи разом, академія переходить на нові етапи своєї сили. Запроваджуються нові курси з лідерства, нове обладнання, курсанти проходять практику на борту кораблів НАТО. Я можу сказати, що українські курсанти, які тренуються на борту кораблів НАТО, вони можливості для модернізації своїх Збройних Сил. І вчора ми відвідали чотири кораблі НАТО в гавані Одеси, які показали результати такої роботи. Під час нашого візиту вчора ми не просто бачили будинки чи кораблі - ми бачили майбутнє. Майбутнє цієї країни, яке було втілено в молодих людях, як ці курсанти, з якими ми зустрічалися, їх розум, їх все це просто блискуче відображувалось. І, говорячи з ними, ми зрозуміли, що перед Україною стоїть чудове майбутнє і є велика надія на майбутнє. Україна пройшла значний шлях, і ще багато що треба пройти. І НАТО підтримує вас, тому що ми поділяємо одні що ми поділяємо одні і ті ж самі цінності: любов до свободи і демократії, повага до прав людини і верховенство права. Отже, пані і панове, коли я минулого разу мав честь виступати перед цим парламентом, перед Радою, два роки тому, я процитував Тараса Шевченка, і я хочу ще раз його процитувати, він написав: "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше - спати, спати і спати на волі". Свобода - це не просто право, це ще і обов'язок, обов'язок діяти не просто у своїх власних інтересах, але в найкращих інтересах всіх людей. Як обрані депутати цього парламенту, ви маєте можливість працювати разом, незалежно від вашої партійної належності, заради блага всіх громадян України і скористатися можливостями, які дає вільне, відкрите демократичне суспільство. Ви не спите! Ви підтримуєте свої цінності! Україна стає за своє майбутнє, а НАТО стоїть поряд з вами.

голів депутатських фракцій і груп до конференц-зали для спільної зустрічі з представниками Північноатлантичної ради. Шановні колеги, починаємо свою роботу. Фролов в залі є? Є. Слово для доповіді надається народному депутату України Фролову Павлу Валерійовичу щодо альтернативного законопроекту 2110-1. Доброго дня! Вашій увазі пропонується проект Закону про основні засади упорядкування та розбудови національного інформаційно-комунікаційного простору. Цей альтернативний проект має значно ширший предмет правового регулювання і покликаний уніфікувати суспільні відносини в сфері інформатизації, що виникають між державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами при створенні, розвитку та експлуатації об'єктів інформатизації. Проектом пропонується врегулювати питання функціонування державного ІТ-сектора, "Держава в смартфоні", та електронних інформаційних ресурсів в цілому, використання ІКТ-технологій у діяльності уряду, а також удосконалити процеси захисту об'єктів інформатизації та запобігти ризикам несанкціонованого доступу. Проект орієнтований на формування системних продуктів та створення цифрових інструментів, які дозволять збільшити ефективність функціонування не лише державного ІТ-сектора, а й інших важливих галузей: фінанси, транспорт, медицина, соціальна сфера - та сприятиме соціально-економічним перетворенням. Крім цього, передбачено унормувати питання проведення цифрової експертизи та узгодження документів між задіяними міністерствами та відомствами, визначити особливості та принципи державної підтримки розвитку галузі ІКТ. В результаті ми отримаємо єдину оргструктуру державної галузі ІКТ, реалізацію державно-приватного партнерства стосовно запровадження сервісної моделі інформатизації, економії бюджетних коштів на створення нових електронних інформаційних ресурсів та підтримку існуючих. Звичайно, проект має дискусійні питання, і це зрозуміло, оскільки він містить багато новацій. Реалізація закладених у ньому ідей буде відбуватися поетапно і виважено з урахуванням потреб та інтересів всіх згаданих у ньому суб'єктів, у тому числі і тих верств населення, які, на жаль, ще на на цей час не мають можливості доступу до мережі Інтернет, або через свої особисті переконання не бажають користуватися такими можливостями. 10 секунд дайте завершити. ФРОЛОВ П.В. Комітет запропонував прийняти в першому читанні основний проект 2110. Тому, підтримуючи це рішення, пропоную при підготовці до другого читання залучити до напрацювання… Дякую. Слово щодо позиції комітету надається голові підкомітету Комітету з питань цифрової трансформації. Соха Роман Васильович. Шановні колеги, є два законопроекти: 2110 і 2110-1 (альтернативний). Комітет розглянув обидва ці законопроекти і прийняв наступне рішення: комітет рекомендує Верховній Раді України у першому читанні прийняти за основу проект Закону про публічні електронні реєстри (реєстраційний номер 2110). Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу записатися: два – за, два – проти. По фракціях.

Кіра Рудик, фракція "Голос". Шановні депутати, не секрет, що однією з найбільш неприємних взаємодій громадянина з державою є є необхідність отримання великої кількості різноманітних довідок та витягів. Гарним прикладом є процес зміни місця реєстрації, який, я впевнена, ніхто не захотів би повторювати по своїй волі. Ці складнощі, пов'язані з неузгодженістю державних реєстрів. Наразі їх є 350, і вони можуть містити зовсім різну інформацію про вас та ваше майно. Наприклад, згадаймо нещодавню проблему рейдерства, коли через неузгодженість судових та майнових реєстрів відбувались злочинні посягання на майно громадян. Даний законопроект встановлює єдині вимоги до реєстру інформації, її юридичного статусу, порядку створення, відтворення на матеріальних носіях, тобто дозволяє створити нормальну операційну систему публічних реєстрів. Після її введення, я впевнена, ми відчуємо значне покращення в кількості і якості адмінпослуг, які нам надає держава. Фракція "Голос" підтримує законопроект. Дякую. Шановні колеги, зараз виступає Южаніна Ніна Петрівна. Сюмар Вікторія Петрівна буде виступати. Але бажаючі виступити ще є в залі? Після цього Папієв з мотивів, і переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Будь ласка, запросіть народних депутатів. Шановні колеги, як було вже зазначено представником комітету, ми справді працювали над цим законопроектом в парламенті минулого скликання. І, дійсно, це ті взаємовідносини, які необхідно врешті врегульовувати. Оскільки реєстри існують, існує дуже багато державних реєстрів, але існують і приватні реєстри. І ви фактично можете побачити, що приватні реєстри є значно більш ефективнішими. От наприклад, ми розглядали випадок з таким реєстром, який називається "e-control", через який ви можете інформацію про всі свої, наприклад, про все своє майно, яке на вас рахується у відповідності до всіх державних реєстрів. Але ви маєте цьому реєстрові заплатити. Це часом не подобається різним державним органам, які не хочуть давати доступ для того, щоб хтось заробляв фактично на їхніх даних. І, таким чином, нам треба унормувати цю сферу суспільних відносин. Ми будемо підтримувати у першому читанні цей законопроект. Але я хочу підкреслити, до другого читання нам дуже важливо дуже серйозно доопрацювати цей законопроект. Тому що, по-перше, там не врахована позиція по захисту приватних даних особи. І це означає, що такі приватні дані можуть стати елементом торгу. І це та річ, яка в сучасному світі цифровому має бути захищена. Друга річ. Це може мати елементи корупційних ризиків і дуже серйозних, оскільки… Ви знаєте останній скандал, пов'язаний із майданчиками оціночними. Тут теж передбачається оплата як адмінпослуга і теж можливість органу місцевого самоврядування або державної влади фактично обирати такого реєстру, який буде діяти як приватний, зокрема надавати приватні послуги. Тому це має бути чітко визначено законом. І не допустити тут дуже важливо створення нових таких майданчиків, на яких будуть заробляти великі кошти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 10 секунд. Очевидно, що сферу треба зараз регулювати. Але очевидно, що законопроект потребує надзвичайно суттєвого доопрацювання. Запрошую всіх серйозно його доопрацьовувати. Дякую. Папієв Михайло Миколайович, "Опозиційна платформа - За життя". З місця включіть мікрофон, з мотивів. 13:58:17 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні колеги! Я вдячний ініціаторам цього законопроекту як людина, яка безпосередньо знає всі проблеми наших електронних реєстрів. Свого часу, навіть перебуваючи на посаді міністра праці та соціальної політики України я стикався з тим, що, от, наприклад, такий єдиний державний реєстр осіб, які мають на пільги, Пенсійного фонду вся система, ви взагалі в курсі, що вони не належать державі? Створені за державні кошти реєстри не належать державі. І програмне забезпечення цих реєстрів є у власності приватних осіб. І нам треба дуже серйозно доопрацювати цей законопроект. По-перше, повернути все в державну власність, щоб не було у нас таких, як ProZorro, там, де роялті отримують люди, які створили реєстри і системи за державні кошти, при цьому втихаря приватизували їх і мають неправомірну вигоду, і використовують прогалини в законодавстві України. Ми за те, щоб реєстри стали державними. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування.

Ми досконало вивчили цей законопроект у фракції і ми надаємо кредит довіри насправді цьому законопроекту, ми вирішили його підтримати в першому читанні. Але у нас є суттєві застереження такі самі, які висловили в тому числі вже наші колеги і які висловило науково-експертне управління щодо того, як держава буде адмініструвати і хто буде власником цих реєстрів, і як вони будуть чи не будуть захищені в інформації в цих реєстрах. Тому ми це будемо доопрацьовувати до другого читання. В першому читанні підтримаємо. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, підготуйтесь до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про публічні електронні реєстри (реєстраційний номер 2110). Прошу підготуватись до голосування. Готові до голосування? Прошу підтримати та проголосувати.

За-320 Рішення прийнято. Законопроект прийнятий за основу. По фракціях покажіть. Партія "Слуга народу" – 231, "Опозиційна платформа – За життя" – 6, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 10, "Голос" – 19, позафракційні – 19. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції (реєстраційний номер 2168). Пропоную розглянути його за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. За – 247. Рішення прийнято. Слово для доповіді надається міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Милованову Тимофію Сергійовичу.

Добрий день. Нещодавно я виходив з дому і до мене підійшла людина, чоловік. Він не має постійного місця проживання, і він попросив дати йому роботу. Він був директором компанії, він не просив пенсію, він просив роботу, він хотів, щоб сам себе забезпечити. Для мене це важливо. На ринку зараз праці у нас є простий парадокс: якщо ви поговорите з компаніями, в них не вистачає працівників. Але одночасно, якщо ви поговорите, з людьми, у нас 8-9 відсотків безробіття, люди намагаються знайти роботу, кидаються і їдуть за кордон, і ми втрачаємо людей через це. Чому це так? Це означає, що сьогодні люди не мають тих кваліфікацій, які потрібні бізнесу, а бізнес не вміє навчати людей, щоб надати їм кваліфікації. Тобто економіка сьогодні не працює на ринку праці. Нам потрібно зрозуміти, яким чином змінити цю ситуацію. Ми пропонуємо перетворити Службу зайнятості на сучасну таргетовану та сервісну службу. Кожна людина зможе оцінювати свої навички та обрати професію, на яку є попит з боку бізнесу. Ми вже проводимо профайлінг, як це роблять розвинені країни. Ми пілотуємо це на державних службовцях, яких зараз звільняють. Ми переформатуємо те, як витрачаються кошти фонду безробіття, щоб він допомагав перекваліфікації та стимулював до пошуку роботи. Ми реформуємо трудове законодавство, щоб компаніям було легко створювати робочі місця, і вони не втрачали час на бюрократію. Ми реформуємо Держпраці, на який жаліється весь бізнес. Тому я вас прошу підтримати проект закону 2168, який надає нам такі повноваження. Дякую. Дякую, Тимофій Сергійович. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Галині Миколаївні. Шановний головуючий, шановні народні депутати, на своєму засіданні 11 жовтня 2019 року Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув даний законопроект. По тексту законодавчих актів в цьому законопроекті пропонується замінити центральний орган виконавчої влади з питань соціальної політики (це Мінсоцполітика наразі) на центральний орган виконавчої влади у сфері зайнятості населення та трудової міграції (наразі це МЕРТ), торгівлі та сільського господарства. Хочу зазначити, що обговорення було достатньо жвавим. Соціальні партнери обговорювали те, що у назві міністерств: і Міністерства соціальної політики, і Міністерства економічного розвитку торгівлі і сільського господарства - відсутнє слово "праця". Сторони за результатами обговорення всі погодилися, що для надання ґрунтовної оцінки, як буде відбуватися передання цієї функції, потрібно буде подивитися, як це запрацює. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради в цілому підтримало цю ідею. І, враховуючи зазначене, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти вказаний законопроект за основу і, якщо не буде заперечень в залі, то і в цілому зразу, якщо ми зможемо. Дякую. Шановні колеги, переходимо до виступів: два – за, два – проти - від фракцій. Прошу записатись. Кабаченко Володимир Вікторович. Прошу надати слово Цимбалюку Михайлу Михайловичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Цимбалюк Михайло Михайлович, "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Вельмишановний головуючий, шановна президія, колеги, всі ті, хто нас чує і бачить, дорогий український народе! коли ми кажемо, що автори законопроекту номер 2168 пропонують передати до Міністерства економіки, торгівлі і сільського господарства всі повноваження, що стосуються праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції, це звучить дуже сміливо. Якщо ставити питання, чи справляється Мінсоцполітики з цією темою, однозначно – ні. Але є великі сумніви, що міністерство, яке перебирає ці повноваження… дуже складно було за 2 хвилини зрозуміти позицію міністра. Чи зможе воно виробити державну, саме державну програму трудової міграції, коли вже цього року, за статисткою, більше півтора мільйони людей виїхали з України в пошуках роботи і кращого життя? Коли Чехія збільшує квоти на працезабезпечення українців вже в цьому році. Коли сусідня Польща спрощує працевлаштування лікарів українців. То ми маємо почути чітку позицію міністерства, де програма і як покроково уряд планує вирішувати саме проблему працевлаштування українців в Україні.

продемонстрував не тільки політичну волю, а і професійність зі своєю командою виконувати це надзвичайно важливе питання, яке стосується майже половини… Дякую. Васильченко Галина Іванівна. Ярослав Іванович Железняк. Шановні колеги, якщо ми подивимося на практично будь-яке опитування бізнесу, що їм не вистачає в нашій країні, то, на жаль, на першому місці, для того, щоб зростала наша економіка, ви не побачите там або високих тарифів, або високих податкових ставок, хоче це теж важливо, ви побачите три речі: перша – це недосконала судова система, яка не забезпечує їх права; друге – це тиск правоохоронних органів на чесний бізнес і вимагання від них нечесних кроків; і третє – це дуже недосконале трудове законодавство. Ми раді тому, що нарешті робляться перші кроки для того, щоб наше трудове законодавство можна було привести до європейських норм. Ми сподіваємося, що цей технічний законопроект, а по факту його можна називати технічним, лише це ми передаємо повноваження, дасть можливість зробити нарешті ті зміни, які передбачають і зростання економіки, і одночасно захист прав всіх працівників згідно європейського законодавства. Ми дуже сподіваємося на те, що в найближчі місяці ми побачимо від уряду, від комітету і від нашого парламенту разом пропрацьований текст змін, які вже будуть по суті змінювати нашу економіку і давати, з одного боку, роботодавцям можливість забезпечити справедливі умови, а, з іншого боку, захист працівників. Але цей законопроект, як перший крок, ми будемо підтримувати. Дякую.

Зміни потрібні, цей законопроект є системний і концептуальний. Перше, що не можна робити сьогодні: його не можна приймати в цілому. Чому? Перше питання: важливо те, що цей законопроект пропонує внести зміни більше як в 20 законопроектів. Ставимо питання? чи є організаційна можливість? Ми в цій залі проголосували про об'єднання двох міністерств: МЕРТ, економічного розвитку і агробізнесу. Чи закінчена реорганізація? Чи сформована юридична структура, організація, технологія, процеси? Ми ще доєднуємо Міністерства соц… повноваження, і хочемо це зробити. Потрібно почекати, не спішити з точки зору прийняття в цілому. Друге. Міністерство економічного розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства є головним органом, і ми говоримо тут про систему органів влади. І не можна сьогодні формувати, вибачте, "мухи і котлети" і робити якісний продукт. Це повинно бути чітко побудована система. Третє. Чи потрібно це робити з точки зору і як? Перше. Треба підвищити кваліфікацію потрібно мати окрему програму, треба мати засоби, фінансування і технологічний підхід. Коли ми спілкувалися сьогодні, в тому числі із середовищем фахівців, то вони говорять, що повинен бути системний, комплексний і дуже важливий документ на перспективу. Що ми конкретно пропонуємо. Ми пропонуємо інноваційність, ми пропонуємо чітку стратегію розвитку на 5, на 10 років і формування концептуальних змін, які зачіпляють багато законодавств. Пропонуємо ми на сьогоднішній день не приймати в цілому. Друге. Врахувати вчорашню зустріч пана міністра на нашому комітеті, де побудована чітка програма співпраці щодо розвитку економіки України,

Шановна президія, шановні колеги! Це дійсно технічний закон. Я хочу, щоб ви уважно послухали. Був орган, який відповідав за направлення людей на перекваліфікацію у Центр зайнятості, було Міністерство соціальної політики. Рішенням Кабінету Міністрів головним органом зробили Міністерство економрозвитку, фактично тепер міністр прийшов, щоб ми за це проголосували і просто привели у відповідність до постанови Кабміну, нічого складного. пане міністре, ми від вас хотіли почути якісь конкретні кроки. Ми хотіли почути, чому саме Кабмін перерозподілив саме на ваше міністерство цей дуже важливий напрямок. Що заважало це зробити в Міністерстві соціальної політики? Що ви будете робити? Я вам відкрию таємницю, але депутатська група "За майбутнє" складається з мажоритарників, до нас теж приходять люди, вони теж просять допомогти їм знайти роботу, і ми теж займаємося цими питаннями. Ми хотіли від вас почути, що буде зроблено саме вами як профільним тепер міністром, якщо ми за це проголосуємо: перше, друге, третє. От що хотіли почути народні депутати, принаймні народні депутати групи "За майбутнє". Тому ми в першому читанні підтримаємо, ми розуміємо, що зараз це потрібно зробити. Але коли ви до нас, а ми хочемо, щоб ви знову до нас прийшли на голосування за основу і в цілому, і це точно буде не сьогодні, ми хочемо почути конкретно, що ви будете робити як міністр і що буде робити Державна служба зайнятості під вашим керівництвом як ми забезпечимо всіх українців, які хочуть працювати, гідною роботою і гідною оплатою їхньої праці. Дякую. Дякую, Дмитро Валерійович. Шановні колеги, обговорення... Папієв Михайло Миколайович. Після цього переходимо до голосування. Дякую. Шановні народні депутати України, ну, дивно, що таке важливе питання, воно розглядається за скороченою процедурою. І мене дивує ще і рішення комітету, який пропонує цей законопроект прийняти не тільки за основу, але й в цілому. А для людей, які трохи розуміються в цих питаннях, немає відповіді на головне. По-перше, як буде із зобов'язаннями України в питаннях Міжнародної організації праці, в питаннях соціального діалогу, в питаннях трипартизму? Саме головне питання: якщо Державна служба зайнятості переходить до Міністерства економіки, чи передбачено в Державному бюджеті на 2020 рік фінансування? Там порядка 10 мільярдів гривень треба передбачити фінансування, а не забирати ці кошти у застрахованих осіб з єдиного соціального внеску, а кошти, які вивільняться, спрямувати на підвищення пенсій. Тому за основу його тільки можна ставити, за основу, він потребує абсолютно серйозного доопрацювання до другого читання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, прошу підготуватися до голосування. Прошу підготуватися до голосування. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції (реєстраційний номер 2168). Прошу підготуватися до голосування. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-292 Рішення прийнято. Шановні колеги, пропозиція комітету була прийняти цей законопроект і в цілому.

Щодо скорочення строків підготовки до другого читання. Треба робити? та підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 2168) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування державної політики у сфері праці, трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції. Прошу підтримати та проголосувати.

За-255 Рішення прийнято. Шановні колеги, у нас до перерви залишилось менше 10 хвилин, заходити в питання… пропоную вже це не робити. Але є пропозиція наступна: продовжити... у зв'язку з тим, що ми випали з Регламенту у зв'язку з нашими гостями, з візитом наших гостей, пропоную продовжити засідання Верховної Ради України до 19:00. Прошу підтримати. Прошу підготуватись до голосування. залі) Ви розумієте, тут є пропозиції до 8-ї ранку, я не впевнений, що вам це сподобається. До 19:00. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо продовження вечірнього засідання Верховної Ради України до 19:00. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, спробую я. Шановні колеги, це процедурне питання, ми можемо ставити ще раз. Давайте попробуємо попрацювати. Шановні колеги, я ставлю питання про продовження до 19 години нашого робочого дня. Прошу. Прошу голосувати і підтримати.

За – 232. Рішення прийнято. Вечірнє засідання Верховної Ради України продовжено до 19:00. Покажіть по фракціям. Партія "Слуга народу" – 225, опозиційні – 7. Дякую, колеги. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим.